Prelazimo na - Prijedlog odluke o imenovanju glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 124. Ustava Republike Hrvatske i članka 93. Zakona o Državnom odvjetništvu. Sukladno članku 73. Poslovnika Hrvatskog sabora Odbor za pravosuđe dao je prethodno mišljenje o imenovanju i razrješenju glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da, predsjednica Vlade gospođa Jadranka Kosor. **Kosor, Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Evo lijepo vas pozdravljam, želim vam dobar dan, dobro jutro na početku rasprave o ovoj točki. kao što znate Vlada je utvrdila prijedlog odluke o imenovanju glavnog državnog odvjetnika. Vlada predlaže da se u novom mandatnom razdoblju za glavnog državnog odvjetnika imenuje, odnosno da glasujete, date povjerenje gospodinu Mladenu Bajiću. Puno je razloga zbog kojih se Vlada odlučila na ovakav prijedlog. Ja ću neke od njih iznijeti u ovom uvodu, dakle govoreći o prijedlogu Vlade, a nastavno će u sabornici ostati ministar pravosuđa, gospodin Ivan Šimonović i dati još moguća potrebna objašnjenja, odgovore ako bude trebalo. Dakle, ukratko o tome zašto Vlada smatra da gospodin Mladen Bajić i dalje treba obnašati dužnost glavnog državnog odvjetnika, dakle kao i do sada. Mi prije svega mislimo da je gospodin Bajić vodeći državno odvjetništvo proteklih godina svojim vođenjem napravio krupne iskorake, da je svoj posao obavljao prije svega časno. Ali ono što je važno naravno u okviru propisa i za Vladu važno da je Vlada nastojala, mi vjerujemo da je Vlada i uspjela zajedno naravno sa zastupnicima graditi zakonodavni sustav, poboljšavati ga. Dakle, ono što se zove zakonodavni okvir za funkcioniranje i državnog odvjetništva i svih drugih tijela koja se moraju zauzimati za poštivanje zakonitosti, za provođenje I konačno ono što nas itekako zanima u borbi protiv korupcije i bilo kakvog oblika kriminala. Ako dozvoljavate ja bih možda podsjetila na početku što to zapravo Državno odvjetništvo radi, koji su to poslovi. Nekako nam se čini da se to katkada gubi iz vida, dakle da Državno odvjetništvo u poslovima progona počinitelja kaznenih djela zahtijeva provođenje kriminalističkih istraživanja od policije, traži podatke od drugih Državnih tijela, odlučuje o kaznenim prijavama i svakako da je Državno odvjetništvo odgovorno za vođenje kaznenoga postupka. Mislim da nije nevažno na početku ove rasprave podsjetiti se i tko zapravo može obavljati posao državnog odvjetnika, odnosno dakako u ovom slučaju glavnog državnog odvjetnika. Dakle, on mora ispunjavati zakonom predviđene uvjete. Za glavnog državnog odvjetnika može se imenovati osoba koja ispunjava opće i posebne uvjete za imenovanje u Državnom odvjetništvu, dakle osoba koja je kao dužnosnik u pravosudnim tijelima obnašala pravosudnu dužnost najmanje 15 godina ili isto toliko godina bila odvjetnik, javni bilježnik, sveučilišni profesor pravnih znanosti koji ima položen dakako pravosudni ispit i najmanje 15 godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita ili ugledni pravnik s položenim pravosudnim ispitom i najmanje 20 godina radnog iskustva koji se dokazao svojim stručnim radom i na određenom pravnom području kao i stručnim i znanstvenim radovima. To ističem na početku ove rasprave i uz prijedlog Vlade Republike Hrvatske zato što mislim da te činjenice treba razjasniti odmah na početku. Dakle, glavni državni odvjetnik ne može biti bilo tko. To je zaključak koji se nameće kad se prouče svi propisi koji su okvir za imenovanje, odnosno odabir glavnog državnog odvjetnika. Svakako treba ovdje napomenuti da izuzetne napore koje Državno odvjetništvo poduzima u zaštiti državne imovine kroz poticanje i upozoravanje na potrebu uknjižbe državne imovine, prikupljanje podataka i same uknjižbe te imovine kroz vođenje parničnih i drugih postupaka. Dakle, tad možemo ocijeniti svakako složenost rada državnog odvjetnika, odnosno Državnoga odvjetništva. Rekla sam na početku da ću ovaj prijedlog potkrijepiti sa nekoliko podataka, pa evo dame i gospodo, dakle analizirajmo proteklu 2009. godinu kad je Državno odvjetništvo imalo u radu nešto više, odnosno nešto manje, oprostite, od 54000 kaznenih prijava protiv poznatih počinitelja. I u predmetima iz prethodne godine kad se to zbroji, a u kojima su provođene istražne radnje ili kriminalistička istraživanja to je bilo nešto manje od 64000 prijava ili točnije 63929 prijava. Riješene su 53000 prijava. Prema tome, to je podatak koji sasvim sigurno treba biti relevantan i treba ga uzeti u obzir kad se raspravlja o efikasnosti rada Državnog odvjetništva. ostalo je u državnim odvjetništvima na rješavanju 89 kaznenih prijava. I to treba usporediti da krajem 2001. kad je u Državnom odvjetništvu ostalo nešto više od 7400 prijava, odnosno u državnim odvjetništvima. To je bilo vrijeme kad je gospodin Mladen Bajić počeo sa radom kao glavni državni odvjetnik. U vezi samog rada na kaznenim predmetima valja istaknuti kako je uspješnost u postupku dobra. Dakle, Državno odvjetništvo uspijeva sa 87 svojih optužbi, a i u onim slučajevima kad je dobilo oslobađajuću presudu uspijeva sa polovicom svojih žalbi. To svakako isto tako jest činjenica koju treba uzeti u obzir. Dakle mislim da govori prije svega o o ozbiljnosti rada ovog tijela, dobrom odlučivanju unutar samog Državnog odvjetništva i sustavnom i preciznom radu. Isto tako mislim da je dobro istaknuti da je tijekom prošle godine 2009. Državno odvjetništvo imalo u radu 200 tisuća građanskih i upravnih predmeta, od toga 125 tisuća sudskih predmeta u kojima zastupa državu, ministarstva, druga državna tijela, ali državu u punom smislu te riječi. Znači sigurno da vam je svima poznato koliko je rad na ovim predmetima i složen i često mislim da to mogu izreći možda i nismo do kraja svjesni koliko se napora poduzima u rješavanju tih problema koji ostaju daleko od očiju javnosti. To je sasvim sigurno. kad je Vlada odlučila predložiti vam gospodina Mladena Bajića za državnog odvjetnika u sljedećem mandatnom razdoblju, da smo svakako razmatrali i činjenicu suradnje sa Međunarodnim kaznenim sudom, činjenicu da je to jedno od prevažnih pitanja u ovom trenutku završetka pregovora za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, svakako vezano za i poglavlje 23. i mislim da nije nevažno istaknuti činjenicu da je upravo suradnju sa glavnim državnim odvjetnikom isticao, i ističe kao iznimno dobru i glavni haaški tužitelj gospodin Braummertz. Naravno da kao predsjednica Vlade mogu govoriti i u tom kontekstu o suradnji u smislu pronalaženja i dokumenata, aktivnosti vezano i za administrativnu istragu. Jasno, svatko je radio svoj posao, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane, što se tiče administrativne istrage u pronalaženju dokumenata, i nakon toga rad tzv. task forcea, dakle skupine koji proučava cjelokupnu dokumentaciju koja je pronađena, ali obavlja niz drugih aktivnosti. Državno odvjetništvo i njegova uloga u tom procesu gdje je bila nezaobilazna, i svakako velika potpora. Treba istaknuti i da je već 6 optužnica, odnosno podneseno iz kaznenih prijava i optužnica da imamo i tri presude u tim predmetima i svakako da tu ne treba zaboraviti ulogu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, i dakako glavnog državnog odvjetnika. Spomenuti ću ovdje i osnivanje USKOK-a i svakako činjenicu da je put od osnivanja USKOK-a do danas bio dalek, nije uvijek bio lagan, i mislim da možemo reći da danas Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta uspješno radi na predmetima organiziranog kriminala i posebno predmetima korupcije, dakako u skladu sa zakonom i u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske. Valja ovdje spomenuti također neke činjenice i neke podatke, o tome kako se i koliko uspješno radilo, pa ću ja reći naravno u ovom našem političkom okružju nekoliko riječi koje mi se čine iznimno važnim, kad govorimo o borbi protiv korupcije, kad govorimo o nultoj toleranciji u tom velikom, katkada uistinu teškom poslu, jer mu se mnogi opiru. mislim, a to je stajalište koje, mislim da dijelimo i Vlada i saborski zastupnici, odnosno Hrvatski sabor, i Državno odvjetništvo, da borba protiv korupcije mora i dalje biti nesmiljena, da se ne smijemo ničega i nikoga bojati, da ne smijemo posustati. Dakako da ne smije posustati političke volje, ali ne smije posustati svakako ni svega onoga što mi zajedno moramo stvarati Vlada, Hrvatski sabor, a to je zakonodavni okvir, neprekidno, ako je potrebno poboljšavati zakonodavni okvir, ali svakako ne smije ponestati ni novca. Oko toga prvu riječ ima dakako Vlada kroz donošenje proračuna, tako je bilo u proračunu za 2010. i tako će biti i dalje. U borbi protiv korupcije, kad govorimo o političkoj volji moramo biti svi jednako odlučni, i pod tim mislim na sljedeće. Dakle ne upirati prstom na drugoga, i ne poticati borbu protiv korupcije samo onda kad ona nije došla pred moje dvorište. Dakle, možete se boriti protiv korupcije, ali na ovom prostoru ne, ono je zaštićeno, jer ovdje po nekoj logici stari, a toga ima korupcije nema. Bez obzira dakako na ime, prezime, na pripadnost stranci, dakle i bez naravno predrasuda u tom smislu, mislim da je to iznimno važno, boriti se protiv korupcije bez predrasuda, dakle bez obzira o političkoj stranci i bez, odnosno izbjegavati opasnosti koje nam se na tom putu mogu ispriječiti. Dakle ako je protiv nekoga tko pripada nekoj političkoj stranci za koju netko misli da je to logično, onda je to borba protiv korupcije, a ako je protiv nekoga tko pripada nekoj drugoj političkoj stranci, onda to nazivamo ili netko naziva političkim progonom. Dakle, bez obzira na sve, bez obzira ponavljam na ime i prezime, i ako oko toga postignemo trajni politički konsenzus mislim da ćemo imati i još bolje rezultate. Pozivam također i sa ove govornice kad već govorimo o tome, i o Državnom odvjetništvu sve koji u svom radu naiđu na primjere koruptivnog djelovanja, naiđu na primjere nezakonitoga rada da to prijave nadležnim državnim tijelima, dakle USKOK-u, odnosno Državnom odvjetništvu. U svom radu predsjednice Vlade ja sam to činila, pozivam zato i druge, a svađa oko toga na političkoj sceni tko je veći borac protiv korupcije apsolutno slabi naš zajednički učinak. Jer dok se mi svađamo, lopovi rade. Prema tome, mislim da je i danas, i da će to biti danas trenutak kad raspravljamo u širem kontekstu oko rada Državnog odvjetništva i o tom problemu da uistinu postignemo suglasje, da se dogovorimo oko toga kako ćemo raditi. Iskoristila bih ovu priliku i pozvati sve one ljude koji časno i čestito rade svoj posao, primjerice u javnim poduzećima da slobodno, bez straha rade svoj posao, jer su pojedine istrage kojih smo naravno svjedoci, jedan dio ljudi na neki način vjerojatno, reći ću vrlo otvoreno, možda i uplašili. Prema tome, nema straha za one koji pošteno rade, one koji se drže zakona i na one koji ni na koji način ni u kakvu nečasnu radnju nisu upleteni. radite svoj posao, rezultata ima na svim područjima i rezultata će biti, a borba protiv korupcije jest i borba za jačanje gospodarstva i svakako borba za ljudska ljudska prava svakog čovjeka, svakog građanina i svake građanke RH. Dakle, dame i gospodo mislim da i u borbi protiv korupcije jest Državno odvjetništvo dakako USKOK pokazalo da apsolutno slijedi i poštuje ono temeljno načelo i da ga dapače afirmira. O nultoj toleranciji na korupciju, dakle progona počinitelja kaznenih djela bez obzira na visinu stečene koristi izvršenjem koruptivnih kaznenih djela. Evo dame i gospodo iznijela sam tek nekoliko razloga zbog kojih mislimo, zbog kojih Vlada misli da gospodin Mladen Bajić zaslužuje povjerenje Vlade. Povjerenje Vlade ima, dakle koalicije u cjelini. I predlažem da dobije povjerenje i vas zastupnica i zastupnika u Hrvatskom saboru. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Da. Predsjednica Odbora za pravosuđe, gospođa Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo predsjednice Vlade, gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora na 41. sjednici održanoj 2. veljače 2010. godine raspravio je prijedlog odluke o imenovanju glavnog državnog odvjetnika RH koji je predsjedniku Hrvatskog sabora uputila Vlada Republike Hrvatske aktom od 21. siječnja 2010. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova utvrdio prethodno mišljenje. Podržava se prijedlog odluke Vlade Republike Hrvatske upućen predsjedniku Hrvatskog sabora da se za glavnog državnog odvjetnika RH imenuje Mladen

glavnog državnog odvjetnika RH imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske uz prethodno mišljenje Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora. Sukladno odredbi 73. stavak 1. Poslovnika Hrvatskog sabora Odbor za pravosuđe daje prethodno mišljenje o imenovanju i razrješenju glavnog državnog odvjetnika RH. Predstavnik predlagatelja, ministar pravosuđa obrazložio je prijedlog Vlade RH kojim Vlada predlaže Mladena Bajića za glavnog državnog odvjetnika. Naglasio je da su u prethodnom mandatu glavnog državnog odvjetnika učinjeni važni pomaci u organizacijskom i kadrovskom ekipiranju Državnog odvjetništva, ažurnosti postupanja koja je na razini ažurnosti zemalja EU, progonu počinitelja ratnih zločina, razvijen je zakonodavni okvir za provedbu borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala koji je počeo davati rezultate kao i uspješan razvoj međunarodne suradnje. Glavni državni odvjetnik RH u svom obraćanju istaknuo je da rad Državnog odvjetništva sustavno prati Hrvatski sabor kroz raspravu o godišnjem izvješću o radu. primat u radu Državnog odvjetništva RH, daljnjoj borbi protiv korupcije i procesuiranju ratnih zločina zašto su stvorene dobre pretpostavke donošenjem Zakona o kaznenom postupku i Zakona o policijskim ovlastima. U raspravi je većina članova odbora podržala prijedlog Vlade RH o imenovanju Mladena Bajića za glavnog državnog odvjetnika. Istaknuto je da je u proteklih 8 godina mandata glavnog državnog odvjetnika Hrvatski sabor redovito prihvaćao izvješća o radu Državnoga odvjetništva. Sugerira se također glavnom državnom odvjetniku da u predstojećem mandatu pored naznačenih prioriteta obrati pozornost i na učinkovitije i samostalnije postupanje u građansko-pravnoj sferi Državnog odvjetništva. Manjinsko je stajalište da prijedlog za imenovanje Mladena Bajića ne sadrži kritički osvrt. Da je izostao očekivani angažman državnog odvjetništva na nekim predmetima te da se rad Državnog odvjetništva mora temeljiti na autonomnosti. Slijedom navedenog Odbor je većinom glasova utvrdio prethodno mišljenje koje podnosi Hrvatskom saboru. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Zoran Milanović, izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, uvaženi Dome. Prije nekog vremena u jednoj knjizi naišao sam na jednu sjajnu definiciju što je to spoj kvalitete. Radi se o knjizi jednog ekonomista, nobelovca Stiglitza, i kaže recenzent knjiga je kombinacija, spoj dviju najsjajnijih osobina. Inteligencije forenzičara i i žara, zanosa, predanosti prosekutora, državnog odvjetnika. Dakle, taj žar, zanos, predanost, beskompromisnost, to to je upravo ono što nažalost nismo vidjeli u radu i odnosu prema zadaćama gospodina Mladena Bajića, državnog odvjetnika zadnjih 8 godina. I s obzirom da danas na prijedlog Vlade kao zakonski ovlaštenog predlagatelja mi raspravljamo o davanju povjerenja na slijedeće 4 godine, smatramo da to povjerenje na još 4 godine nije zaslužio. Dakle, ovdje ne govorimo o tome da bi opozicija tražila nečiju odgovornost i nečije odstupanje odmah sada kao recimo u slučaju ministara, u slučaju Vlade. Ovdje se radi o tome da je jedan čovjek, jedan profesionalac radio svoj posao 8 godina i da je u tih 8 godina bilo i dobrih, ali i jako puno manje dobrih stvari koje ga za sljedeće 4 godine, za još 3 godine, ukupno 12 godina mandata na tako važnoj dužnosti nažalost ne preporučaju. Dakle, u početku molim, a tome ću probati doprinijeti svojom raspravom, a vjerujem da će i ostali probat govoriti tako da razlučimo osobno od stručnog, principijelnog i načelnog. Ovo nije traženje da netko odstupi. U krajnjoj liniji mi smo u saborskoj proceduri za tako nešto imali mogućnost i u protekle 2 godine kada smo negativno glasovali o izvješću državnog odvjetnika. Ali nismo tražili kategorički njegovo odstupanje. Tu raspravu nikada nismo pokretali. Drugi mandat od 4 godine je istekao, ukupno 8 godina i sada se predlaže da gospodin Bajić svoj posao radi još 4 godine. Mi nismo za to. Gospođa predsjednica Vlade je ovdje navela citirajući Zakon tko je sve kvalificiran da bude glavni državni odvjetnik. I na kraju zaključila da to ne može biti bilo tko, naravno da ne može biti bilo tko, a naročito u ovom strukturalnom, karakternom dijelu posla. Ali kada je navela sve profesije, sve kategorije pravne profesije stručne, akademske, pravosudne, slušajući to pozorno, slušali ste i vi koji možda se time manje bavite ili manje pratite, zaključili ste da ta definicija ustvari obuhvaća jedan širok krug ljudi. Sve one koji su 15 godina nakon polaganja pravosudnog ispita radili cijeli niz poslova, sudstvo, državno odvjetništvo, ali ne samo državno odvjetništvo, odvjetništvo kao ustavnu kategoriju, advokati tzv., pravna znanost itd., tu je jedan jako širok broj ljudi, čak možda preširok, čak možda toliko širok da cijeloj priči daje jednu političku konotaciju. Gospodin Bajić je državni odvjetnik i posao državnog odvjetnika u Hrvatskom pravnom sustavu i prema Hrvatskom Ustavu je posao neovisan, samostalan, ali opet slijedom činjenica da ga predlaže Hrvatska vlada, dakle politička većina koja ima većinu u predstavničkom tijelu, nužno politički obojeno. Zadatak državnog odvjetnika po nama je da se tom političkom pritisku koji se po prirodi stvari može dogoditi kategorički i snažno odupre i da tako radi i da na takav način funkcionira. Koja je razlika između državnog odvjetnika prosekutora i političara. I zašto državni odvjetnik u Hrvatskom sustavu gdje ga predlaže Vlada, i gdje ne ide na slobodne izbore kao u nekim Američkim Saveznim državama zašto je bitno da ne bude političar, da ne bude političan, i po čemu se razlikuje od političara? Za političara ukoliko se ponaša prema Zakonu jest dozvoljeno da neke više taktičke i strateške ciljeve zanemari na trenutak i da gleda dva tri koraka unaprijed da bi te ciljeve ostvario, drugim riječima dopušteno je taktizirati nije dopušteno kršiti zakon. Koliko je to taktiziranje uvjerljivo, pošteno, učinkovito odlučit će na kraju birači. Međutim, za državnog odvjetnika na svakoj razini situacija je drukčija. Državni odvjetnik svu svoju strategiju i taktiku počinje i završava u pojedinom predmetu, nema širokih horizonata. Osim možda načelne politike Vlade da se udari jako na korupciju, organizirani kriminal, na zlostavljanje djece, to je politički koridor u kojem se on može kretati, ali u okviru svakog predmeta nema taktiziranja, početak i kraj svake taktike i strategije za državnog odvjetnika je konkretan predmet. Ukoliko taj predmet završi u ladici ili se po njemu ne radi kao što bi trebalo imamo problem. da je očito u proteklom razdoblju bilo nedodirljivih pred zakonom. Nakon te izjave i na radiju i u intervjuu u jednim dnevnim Hrvatskim novinama nije bilo nikakvih reakcija niti politike, niti predsjednice Vlade, niti državnog odvjetnika. Dakle, državnog odvjetnika koji svoj posao radi zadnjih 8 godina. Izjava ministra pravosuđa sigurno se nije odnosila na razdoblje prije 2000., niti od prije 2002. nego vjerojatno u vrijeme njegovog mandata zadnjih nekoliko godina, zadnje dvije godine, očito je bilo nedodirljivih. Što je posao državnog odvjetnika i prije svega državnog odvjetnika koji mora imati taj žar, tu predanost, tu beskompromisnost, taj zanos što je njegov zadatak ako je to zaista tako? Njegov zadatak je da istog trenutka povuče brodsku sirenu i da upre prstom u one ili u policiji koji ga onemogućavaju da radi svoj posao ili u one u političkoj vlasti koji mu rade probleme, a tih problema je očito bilo i o njima se šutjelo. I ta činjenica po nama na žalost diskvalificira kandidata za državnog odvjetnika za još 4 godine mandata. To je politička činjenica ona se čak javno priznaje. Navode se razni slučajevi, navodi se slučaj Brodosplita kao situacija u kojoj je državni odvjetnik, pazite sada, protiv opstrukcija policije poduzimao radnje. Kao policija je radila probleme, policija je bila neaktivna, to je posao državnog odvjetnika u tom i u svim drugim slučajevima. Ali što se dogodilo u policiji koja je dio Ministarstva unutarnjih poslova na žalost ne dovoljno samostalan i na žalost ne dovoljno proceduralno neovisan o samom ministru kao što to jest slučaj u nekim zapadno Europskim državama. Zato imamo probleme. U tom istom Splitu gdje se sada najavljuju smjene na policiji, na te iste probleme u policiji upozoravalo se prije dvije godine. Ja sam u međuvremenu, ne ja, svi smo vidjeli da je u međuvremenu otišao samo privremeni ravnatelj policiji, bivši ravnatelj policije koji sada to više nije nego je državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova jer je upozoravao na te probleme i htio je neke promjene, htio je nove ljude. To nije dopušteno. Dakle, taj sustav ima duboke unutarnje probleme to je politička ocjena. U tim problemima živio je državni odvjetnik čiji zadatak je bio da ako ne prvi dan, ako mu već nije bilo jasno, drugi dan zagalami i kaže ovi ljudi rade probleme, ovi ljudi ne žele raditi posao na koji su zakonom, profesionalnom etikom i zakletvom, prisegom obvezani. On to nije učinio i zato je odgovoran za nečinjenje, za ... morao je to učiniti, dakle ništa osobno. Ništa sentimentalno, ništa emotivno, činjenice. Još jednom naglašavam ne radi se o pozivu za bilo čije micanje ili smicanje, radi se o povjerenju ovog Sabora na prijedlog Hrvatske vlade kao zakonskog predlagatelja da se jednoj osobi daju još tri godine. Još treći mandat, još 4 godine mandata. Radi se implicitno i o nekoj vrsti priznanja da u Hrvatskoj u svim ovim kategorijama ljudi stručnjaka, nema nikoga tko bi ovaj posao mogao raditi bolje, ne kažem stručnije, bolje, odlučnije. Jer kvalificiranih, formalno kvalificiranih za taj posao prema ovoj zakonskoj definiciji ima mnogo, ima vjerojatno na stotine formalno a stvarno, nemojte mi reći da nema barem 20 ljudi koji su stručni i koji su odlučni raditi taj posao. Ovdje se ne radi o tome da tražimo neurokirurga, ili atomskog fizičara kakvog ima jedan na 500 km ili u tri države i da nitko nema tako fine prste, takvo strpljenje i takav trening i da samo taj može raditi taj posao. Ovaj posao može raditi veći broj ljudi, bitan je voljni element, to je ovdje najvažnije. Stručnost imaju mnogi. Dakle, ako je bilo nedodirljivih, a očito jest onda se od državnog odvjetnika očekuje da se ponaša kao Elliot Ness i da ne rezonira na način naši, vaši, toga ne smije biti, dok je sustav državnog odvjetništva ovakav kakav jest. Dok državnog odvjetnika predlaže Vlada kao predstavnik saborske većine, on mora biti samostalan i neovisan. Slažemo se da tu postoji jedna logička ako hoćete i etička dilema. Kako netko tko mora biti neovisan i samostalan može to u potpunosti biti ako ga predlaže Vlada? Ali imamo primjer sa Ustavnim sudom i ustavne suce također po jednoj nesavršenoj proceduri koju ćemo sada valjda malo i dotjerati u okviru ustavnih promjena i njih predlaže ustvari politička većina, Sabor. Dakle rezultat su nekakvog dogovora u Saboru. pa nakon što dobiju mandat na 8 godina u biti su nedodirljivi. Očekuje se da rade svoj posao po zakonu, da budu strogi i da potpuno zanemare iz koje su regije došli, tko im je možda bio u tom trenutku politički pokrovitelj. Ja znam da to nije lako očekivanje, ali to treba biti očekivanje. Navodi se kao primjer i molim vas da ne nasjednemo tome, da je sav problem do nedavno bio u nesavršenom Zakonu o kaznenom postupku. Kao Zakon o kaznenom postupku i onemogućavao državnom odvjetniku da radi svoj posao i to sada kada je promijenjeno sada je sve super, sada je dobro. Dakle, ispada da je ustvari policija koristila nesavršenosti Zakona o kaznenom postupku i Državno odvjetništvo sprečavalo kvalitetnom provođenju istraga. Ako je to zaista tako, a nadam se da to nije bila intencija da se to kaže, onda je to jako loše. Znači ispada da se po starom zakonu nije moglo raditi, a mi znamo da je i da je policija koristila određene rupe u tom zakonu da bi spoticala Državno odvjetništvo. To je vrlo opasna teza i nadam se da je nehotice izrečena. I po starom zakonu onaj tko je htio raditi svoj posao, mogao je raditi svoj posao. Završno. Još 4 godine mandata gospodina Bajića nećemo podržati iz principijelnih razloga. Vama je na savjest da odredite ima li Hrvatska i može li Vlada predložiti nekoga tko ovaj posao može raditi odlučnije, beskompromisnije i bez ikakvih utjecaja i pritisaka i biti evo stalno to ponavljamo Elliot Ness iz onih kriminalističkih filmova. Dakle, osoba kojoj je samo moralni zakon kriterij i koja se samo prema tome orijentira. Ako ne, ne. Ali priznat ćemo da je Hrvatska talac u borbi protiv korupcije jedne osobe još 4 godine. I da ako se ta osoba promijeni da se ništa neće promijeniti i da stojimo u mjestu. Jel to stvarno tako? Mislimo da nije tako. I molit ću da se ova, dakle slažem se da u borbi protiv korupcije nije dobro se nabacivati, da nije dobro predbacivati drugima, ali neke stvari moramo otvoreno reći. Evo recimo gospođa predsjednica Vlade je prije tjedan dana ovdje na aktualnom satu otvoreno prozvala prigodno to jutro, određene članove SDP-a ili one koji su povezani sa članovima SDP-a, u odgovoru na jedno provokativno pitanje iz klupa SDP-a. Pa je spomenula bračnog druga, jedne naše saborske zastupnice, mada je rekla da neće, ali je spomenula. Pa je spomenula jedenog načelnika male općine u Dubrovačkoj županiji od 900 stanovnika, načelnika općine Mljet koji se drznuo koji se drznuo pazite sada Urbi et orbi da čuje hrvatska javnost, koji se prije više od tri godine i tri godine to stoji u ladici gospodo, drznuo prodati stotine hektara zemljišta na otoku, za koje tvrdi, tvrdi i za to ima dokumentaciju da su vlasništvo općine. A država čiji su zastupnici bili neki ovdje saborski zastupnici ga je napala, jer se usudio prodati državni teren. Dakle, svakome, ne mora biti pravnik, bit će jasno da se ovdje radi o jednom civilnom sporu, gdje načelnih općine tvrdoglavo možda griješi, ali vjeruje da ne griješi prodaje i na račun stavlja iznos, prodaje nešto što smatra da je općinsko, ne privatno, ne babino, ne didovo. Država Hrvatska Država Hrvatska se ponaša kao Pešta ili kao Beč. Ne dam, to je moje. Dakle, radi se o jednom civilnom sporu koji stoji u ladici već tri godine. Predsjednice Vlade, molim vas, da ako već ne smijete urgirati da barem potaknete u okviru svojih ovlasti da se taj predmet konačno riješi. Radi se o ljudima koji se bore za svoje. To nije pljačka, to je velika razlika. I konačno Koprivnica o čemu znojnih dlanova ali u pozitivnoj atmosferi očekujemo da nakon tri godine, tri godine potpune upoznatosti i odvjetništva i policije u Koprivnici, sa svakim detaljem prodaje zemljišta u Pirovcu, odjednom policija, dakle ne zavidni susjed, nego policija, vrlo ozbiljna stvar, podnosi kaznenu prijavu protiv gradonačelnika koji je kupio za milijun i pol, a prodao za 26 milijuna, navodno je trebao prodati za 36. Čekamo da vidimo što će reći Državno odvjetništvo, poštivat ćemo to, a na kraju ćemo poštivati odluku suda. Ali podsjećamo da je tu kaznenu prijavu nakon tri godine ladičarenja podnijela policija, ne zabrinuti građani. Policija koja tri godine zna sve. O tim detaljima kada nastupamo javno, kada nastupamo u jutro, dakle kada imamo koordiniranu akciju policije, Državnog odvjetništva i predsjednice Vlade od 8 ujutro do 10 i pol ujutro, i ne možete me uvjeriti da to nije bilo tako, i smatram da to nije dobro, onda moramo jako paziti da ne priskrbljujemo si privilegirane informacije koje u tom trenutku ima samo policija i da vodimo računa o posljedicama svojih riječi. Poštivat ćemo svaki pravorijek, ali ćemo imati stav o njemu. Eto, toliko. Hvala predsjedniče, ovdje završavam. Vidim da sam prekoračio vrijme. Hvala vam na pozornosti i budimo pametni. **Bebić, Luka Ima puno ispravaka nažalost, jeli. Ali evo prvi je gospodin Stjepan Kundić. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, predsjednice hrvatske Vlade, ministre Šimonović, kolegice i kolege. Eto u ovom inspirativnom nastupu gospodina predsjednika SDP-a Milanovića, ja ću izvući sukus koji ispravljam. Kaže on, nismo vidjeli u radu gospodina Bajića žar, zanos, predanost za svoj posao. To je onako sukus koji se može odnositi na cijelo vaše izlaganje. Prema riječima gospodina Milanovića, gospodin Bajić je iznenada postao neradnik, žele ga srušiti. Tko? SDP. Rušenje trenutno nam glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića je glavni cilj SDP-a koji ga je doveo prije vlasti 8 godina. Zašto sada SDP primjećuje njegov "nerad" i

Sjedite. Hvala lijepa na vašem prijedlogu. Molim sve zastupnice i zastupnike poglavito koji ispravljaju netočni navod da kažu u samom početku svog izlaganja što ispravljaju. Molim vas, dakle što ja ispravljam iz prethodnog govora. Ja ću inače žalim ali morati prekidati onda jer to nije ispravak nego replika. Znači, treba ispraviti točno ono što se želi ispraviti. Ja vas molim da se držimo toga pa ćemo s uspjehom zaključiti i ovu točku dnevnog reda. Evo, na sve se odnosi bez iznimke. Sada ima ispravak gospođa Neda Klarić. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo predsjednice hrvatske Vlade, gospodine ministre, kolegice i kolege. Ja ispravljam netočan navod gospodina Milanovića koji kaže: "Povjerenje za slijedeće četiri godine gospodin Bajić nije zaslužio.". Upravo suprotno. To je netočno. Gospodin Bajić je zaslužio povjerenje za slijedećih četiri godine jer osim posebnih i općih uvjeta za ovakvu dužnost stvorio je kroz dosadašnji rad, zajedno sa Vladom ostvario je preduvjete za izgradnju zakonodavnog okvira, kadrovsku infrastrukturu u nesmiljenoj i bespoštednoj borbi protiv korupcije uz podatak da je tijekom ne čuje se./... pa ih je polovica onih u kojima zastupa državu a to ostaje daleko od očiju javnosti. Hvala lijepa. Gospođe i gospodo zastupnici, po mojoj slobodnoj procjeni jedno 90% ispravaka netočnih navoda u Hrvatskom saboru nisu ispravci netočnog navoda. Ja ću vam sada ovako reći. Budući da je to postala praksa, da je to izgleda stečeno pravo van Poslovnika i neusklađeno sa Poslovnikom inzistirat ću na onomu što sam već rekao. Ispravljam to i to, molim vas. Idemo dalje. Treći ispravak netočnog navoda gospodin Josip Đakić. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo predsjednice Vlade, ministre. Moj ispravak netočnog navoda odnosi se na netočno iskazanu tvrdnju da državni odvjetnik ne može biti neovisan ukoliko ga predlaže hrvatska Vlada. Vlada. Neovisnost državnog odvjetnika ne ovisi o prijedlogu hrvatske Vlade nego pitam se tko bi ga trebao predlagati. Da li možda društvo za zaštitu ptica pjevica ili možda taj vaš navod je netočan bi trebao predlagati državnog odvjetnika ako ne Vlada Republike Hrvatske. Da li neka druga vlada drugih zemalja ili trećih zemalja, pitanje je stvarno na koje trebam potražiti odgovor kod vas. Jedino što bi primijetio da nije uputno da se u Hrvatskom saboru raspravlja i miješa unutarnje stvari susjedne Republike. Gospodin Davor Huška ispravlja netočni navod. Ispravljam netočan navod gospodina Milanovića koji je rekao da je posao državnog odvjetnika da galami kad primijeti nekakve nepravilnosti. Posao državnog odvjetnika je na temelju dostupnih činjenica otkrivati i pokretati istrage a to mu omogućava novi zakon od ljeta protekle godine. Sve je bolja ekipiranost u Državnom odvjetništvu i naravno dobra politička klima u Republici Hrvatskoj a o njegovom poslu svjedoče i ocjene Europske komisije o ažurnosti rada Državnog odvjetništva, o antikorupcijskim aferama koje su otkrivene i o svim ostalim aktivnostima. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Hvala lijepo. Ispravljam netočan navod da je načelnik općine Mljet prodao zemljište za koje je bio siguran da se radi o općinskom zemljištu. To je netočno jer je do tada već imao i rješenje općinskog suda, presudu i rješenje DORH-a da se radi o državnom zemljištu, o zemljištu u vlasništvu Hrvatskih šuma. Nikako nije hrvatska šuma u vlasništvu općine nego države. Navod je netočan jer dodajem da je prodavao svoje ne bi prodavao po 13 eura nego po 250 eura koliko je to zemljište procijenjeno u to vrijeme. Hvala. Ispravak gospođa Ivanka Roksandić. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa gospodin Milanović, pokušat ću navesti citat što točnije mogu. "Hrvatska će biti talac u borbi protiv korupcije jedne osobe još četiri godine." Ne gospodine Milanoviću, to je netočno. Nastavit će upravo borbu protiv korupcije i rješavati prodaju i zemljišta na Mljetu i slučaja Mršić ali i slučaja moram vas podsjetiti koji niste nabrojali, slučaja u Sisačko-moslavačkoj županiji vaše županice Lovrić. (HDZ)** Gospodin Frano Matušić da je u trenutku kad je općinski načelnik raspisao natječaj Državno odvjetništvo ga je upozorilo da ne smije prodavati tu zemlju jer je to državna zemlja prema zakonu jer i vi tako štitite zakon. Na svim sudskim instancama Državno odvjetništvo je dobilo sporove i pravomoćno je uknjiženo na tu zemlju. A načelnik je tu zemlju prodavao ne kao negrađevinsko zemljište nego kao građevinsko zemljište investitora iz Rusije. Prema tome, nemojte obmanjivati hrvatsku javnost. Provjerite dokumente na sudu, u odvjetništvu jer takav način zagovaranja SDP-ovih interesa podsjeća me na neke odvjetnike koji su se zvali đavolji odvjetnici. ispravak. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa, poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospođo predsjednice hrvatske Vlade. Ispravljam netočni navod kolege Milanovića koji je ustvrdio da kod državnog odvjetnika ne postoji voljni moment. Iz svega što su rekli i moji kolege koji su ispravljali, rezultati koje je postigao u dosadašnjem radu glavni državni odvjetnik što je i razlogom da ga hrvatska Vlada predlaže za imenovanje na još jedan mandat od četiri godine je dokaz da izrečena tvrdnja gospodina Milanovića nije točna. Osim toga, možda je točnije i to je dokaz da, ne ne znam što je gospodin Milanović htio reći s ovim voljnim momentom, ali mislim da mi ovdje u Hrvatskoj sabornici ne vidimo da gospodin Milanović kod njega postoji voljni moment da sjedi u ovoj sabornici i pridonosi radu Hrvatskoga sabora. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ispravit ću netočan navod. Kolega Milanović je rekao da se država Hrvatska ponaša kao Pešta ili Beč. Upravo suprotno, ja bih rekla da se Hrvatska Država ponaša kao odgovorna država, dakle država koja želi zaštiti vlasništvo. On je govorio o tome u kontekstu prodaje na Mljetu i ne može se prodavat nešto što se smatra da je nečije. Pa zaboga, pa imamo zakone i zakonski okvir i mi pozivamo na poštivanje zakona. A Državno odvjetništvo samo izvršava svoju ustavnu zadaću i štiti imovinu države i ne treba nam neki Elliot Ness iz starih filmova. Jest da je bio zgodan, ali ipak imamo zakone. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak, gospodin Ivan Bagarić. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Kolega Milanoviću, dopustite mi da ispravim ovaj navod koji u osnovi ne izgleda toliko zločest, ali ja mislim da je vrlo opasan. Kazali ste da ispada da smo taoci jednog čovjeka, otprilike tako, hoće li Hrvatska biti pravna država ili neće. Nije točno. Dakle, mi trebamo biti jamac, mi svi trebamo biti jamac i ovaj Sabor i Vlada i ovaj konkretan prijedlog da ćemo se doista obračunat s korupcijom. I za to trebamo bit svi ovdje suglasni. Ja bih vama vjerovao doista da iskreno nastojite poboljšati stanje u Hrvatskoj. Vjerujem vam i sada, ali me začudilo da ste na koncu svog izlaganja iznijeli neke slučajeve koji se vama prebacuju i time ste zapravo prikazali se pristranim. Na koncu ste branili nešto što je nebranjivo, dakle i vi ste neinformirani ili ste obmanuti. Dakle, ne može se braniti ono što se dogodilo na Mljetu. Hvala lijepo. **Bebić, Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Zastupnik Milanović rekao je u svojoj raspravi da je gospođa premijerka Jadranka Kosor neki dan prozvala neke ljude iz SDP-a. Ne, to kolega Milanović nije točno. Premijerka nije prozvala nego je rekla činjenice, da protiv nekih ljudi u SDP-u vodi se istraga, a neki su osuđeni. To je velika razlika. Znači, gospodine Milanović, da kad u vašem dvorištu treba čistit kriminal onda nema korupcije. Ali vi ste sada dokazali kao predsjednik najveće oporbene stranke da ste vi broj jedan čovjek u Hrvatskoj koji apsolutno je protiv suzbijanja kriminala i korupcije. Morali bi se za to zapitati. I molim vas kao zastupnik… Ali plaću redovno primate. Gospođo zastupnice, ne možemo mi ovdje poimenično za nikoga tvrdit da je borac veliki ili da nije borac protiv korupcije. Suzdržimo se od tih kvalifikacija za bilo koga. Ne trebamo navijat, ali niti diskvalificirat.

Poštovani gospodine predsjedniče, gospodin Milanović je ustvrdio, citiram: "da brani načela, struku, žar, profesionalizam, principe u borbi protiv korupcije". Nažalost, to je bilo samo deklarativno. Sve ostalo što ste nakon toga rekli bilo je u interesu obrane SDP-a, SDP-ovih saborskih zastupnika. Na taj način se ne brani niti profesionalizam niti struka niti interes države u borbi protiv korupcije. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Idemo dalje… Povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Zoran Milanović. Izvolite. Hvala vam uvaženi potpredsjedniče. Evo žao mi je što je sad upravo predsjednik Sabora otišao. Pozorno slušajući sve ispravke netočnog navoda savjest mi nalaže, bez obzira što mi dijele lekcije da me nema u Saboru, to bi voljeli… hvala vam na dobronamjernim lekcijama, volim kad me ispravljaju, uvijek nešto naučim iz toga. Pozorno slušajući svih gomilu ispravaka jedino kod uvažene zastupnice Perić Suzane, jel tako iz Slavonskog Broda, sam… /Smijeh./ Evo vidite da znam, mada ne znam po čemu bi, ali pamtim, je se radilo je se radilo zaista o ispravku netočnog navoda. Konkretno, logički konzistentno. Druga je stvar da li se slažemo. Sve drugo je obična manipulacija, to je ustvari tužno bilo gledati. Molim vas… **Jarnjak,

ali me nećete isprovocirati. Ovo je bilo ružno… **Jarnjak,

se ne razumije./… Uvaženi zastupniče, molim vas da uvedemo malo mira i reda. Uvaženi zastupniče, prvo ovo što ste vi stavili pod kategoriju da je povreda Poslovnika je samo djelomično točno. Drugo, vi ste prvi povrijedili Poslovnik jer se niste držali vremena u kojem imate pravo govoriti. … I treće, dobacujete iz klupe na što nemate pravo. Prema tome, nemojte druge prozivati za povredu Poslovnika, a to činite sami, pa vas molim da se držite Poslovnika kao što se moraju držati i svi drugi. Drugo, molim zastupnike ako imaju neku potrebu izražavati neko neslaganje onda postoje instituti kroz Poslovnik. Izvolite se kroz Poslovnik javiti, a ne lupati ovdje, ne nabijati ovdje. idemo sad dalje sa raspravom po klubovima. Na redu je klub HSLS i Antun Korušec. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana gospodo predsjednice hrvatske Vlade, poštovani gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege zastupnici. U ime Kluba zastupnika HSLS-a i SDA Hrvatske podržat ćemo Prijedlog odluke o imenovanju gospodina Mladena Bajića za glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske. Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske imenuje se u vremenu brojnih izazova i poteškoća. Pred Hrvatskom je zaključenje pregovora o ulasku u Europsku uniju koji se očekuje otprilike na isteku Vladina mandata, zatim ispunjavanje svih potrebnih preduvjete od privatizacije brodogradilišta do nastavka reformi u upravi i pravosuđu. Tu je svakako i borba protiv korupcije koja sve više postaje najvažnije unutarnje hrvatsko pitanje, a ne tek zadaća koju treba odraditi zbog Europe. Dakle, mislim osobno i u klubu, da je sada, dakle danas potpuno jasno da u borbi protiv korupcije nema nedodirljivih. Konačno je hrvatska javnost dobila dozu optimizma i nade da će se u obračunu sa korupcijom i svim oblicima kriminala koji uništavaju hrvatska bogatstva i preostale resurse ići do kraja. U borbi za Hrvatsku kakvu želimo, a siguran sam da je svi želimo takvu da je to civilizirana i uljuđena zemlja čvrste demokracije odlučna u kažnjavanju aktera gospodarskog kriminala i nereda, zemlja koja poštiva legalno izabrane hrvatske dužnosnike i institucije, koja provodi osjetljivu socijalnu politiku i radi na uspostavi pravne države u kojoj su svi građani jednaki i ravnopravni. Dakle, za takvu državu, za takvu zemlju važni su svi sudionici institucije, a u izgradnji takve države svakako izuzetno važno mjesto ima i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ima zaista dobre rezultate i ne bi ih trebalo niti u nekakvim osobnim promišljanjima, niti u političkim razmiricama umanjivati. Dakle, ima dobre rezultate u svom prethodnom radu. Ali i u tom radu mora imati kontinuiranu potporu svih ministarstava, kontinuiranu potporu Vlade, političkih stranaka i građana Hrvatske. Dakle, svih građana Hrvatske. Gospodin Mladen Bajić po nama je zaslužio povjerenje i treći put za redom jer je u teškim tranzicijskim vremenima značajno organizacijski i kadrovski osnažio Državno odvjetništvo, jer je procesuirao ratne zločine. Gospodin Mladen Bajić zaslužio je povjerenje i zbog toga što DORH ima čak 80% osuđujućih presuda u predmetima DORH-a. Može se raditi analiza i sa drugima, pa će se vidjeti da je ovo izvrstan i dobar rezultat. Klub zastupnika HSLS-a i SDA Hrvatske smatra da je gospodin Mladen Bajić svojim dosadašnjem obnašanjem dužnosti zaista pokazao visoke stručne kvalitete, da je dao veliki doprinos uspješnom radu DORH-a u izvršavanju zakonom propisanih zadaća. Zato podržavamo prijedlog Odbora za pravosuđe, prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se gospodin Mladen Bajić imenuje za glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske. Klub zastupnika HSLS-a i SDA smatra da upravo ovo imenovanje garantira nastavak započetog rada, da garantira savjesnost u radu, zakonitost i poštenje u radu DORH-a kao preduvjet svake borbe protiv nereda, protiv kriminala svake vrste.

Šta ja znam, nakon ove rasprave imam dojam da jedno dvadesetak ljudi će u Remetinac, a tek u onom popodnevnom dijelu rasprave čut će se kako će se voditi ove diskusije. Međutim, hajde da vidim tko će me ispraviti, netočni navod. Znate, najbolju ocjenu o radu državnog odvjetnika dao je gospodin Šeks, da je rad gospodina Bajića podvrgnut autocenzuri ili Nacional.hr da budem sada precizniji, da me ne bi netko ispravio Šeks dvotočje "ne bih o pritiscima partije na Bajića on je imao autocenzuru". Nema pločica, a ima. Evo, ako bi, ja kažem, htio sam reći nekoga mi iz opozicije trebali respektirati kao političkog oponenta. Drugo je što se sa njime ne slažemo. Onda je to zasigurno gospodin Šeks. Ali što je kako ja to doživljavam gospodin Šeks pod pojmom autocenzure želio reći. Otprilike znači oni u HDZ-u ili vi u HDZ-u niste tražili od državnog odvjetnika da ne postupa, dapače. Branili ste neovisnost institucije, ali što ste mogli kada se državni odvjetnik rukovodio autocenzurom. Evo to ja na takav jedan način prevodim da je Državno odvjetništvo uvijek osluškivalo bilo politike i točno znalo kako se treba vladati. Bilo je tako do 2000., bilo je to tako nakon 2000., a Boga mi ništa drugačije nije niti danas. je ta autocenzura, možda i daleko veći problem čak i od toga da li je netko na primjer blokirao neke istrage ili nalagao ne znam istrage ovog protiv onoga. Znači ta autocenzura. Ona postoji svugdje, postoji u strankama, postoji na medijima, postoji u drugim državnim institucijama, Boga mi postoji i u pravosuđu, pa samim time kao što smo čuli i u Državnom odvjetništvu. A jedan od najboljih primjera autocenzure ili poslušnosti je onaj nesretan stan ne znam u kojoj ulici, nije ni bitno, najprije i to u 24 sata sve je bilo po zakonu, a nakon toga za par dana doznajemo za odluku Ustavnog suda, gdje niti jedna dodjela takvog oslobođenog stana nije bila po Ustavu, nije bila po zakonu ili ne znam po propisima. I jasno da su to u Državnom odvjetništvu znali, ali su same sebe obmanjivali, vjerojatno da ne bi trebali postupati, a zbog još jedne autocenzure onda je lakše nekoga izabrati ili potvrditi. Ali što ćemo mi sad u 2010. godini? Kako ćemo npr., ne znam gospodine Pupovac 2010. riješiti pitanje stanarskog prava, desetina tisuća ljudi koji taj stan potražuju negdje u Hrvatskoj, koji žive u Srbiji, Hrvatskoj itd.? Ja ne bih spomenuo taj stan da poruka Državnog odvjetništva sve je po zakonu ne znači da taj problem se nikada u ovoj zemlji neće riješiti. Točno. To bi danas recimo za 20, ne znam 30 tisuća stanova državu koštalo milijardu eura, ali to govori o razmjeri hajdučije iz ranih 90-ih, to govori o Lori, o autocenzuri koja se tamo i na drugim takvim mjestima dešavalo. A zašto to govorim? Ja ne mislim držati, jer nisam jedan od onih koji smije i može držati bilo kakve moralne predike. Da je sve po zakonu ja kažem u ovoj sabornici, šta ja znam, osim ove govornice valjda ne bi ostao nitko koja bi sama sebi postavljala i odgovarala na pitanje ili pitanja, ali da je sve po zakonu Boga mi ni u zgradi preko puta u Vladi ne bi ostala niti govornica, govornica, kamoli ministri, da je sve po zakonu pitanje da li bi i koliko državnih odvjetnika sutra došlo na posao. Za ovo stanje u hrvatskom gospodarstvu krađa, kraha, iseljavanja, izbacivanja ljudi iz stanova na ulice, ja mislim da je kriva i autocenzura svih naših državnih odvjetnika, od one godine '90. pa naovamo, i prije jasno. Pa što mene brine? Ako su stanovi stjecani po zakonu, a Boga su mi stjecane i tvornice, hoteli, šta ja znam supermarketi, tifovi, ili pikovi, I onda što ćemo mi recimo sutra sa odredbama o …/Govornik se ne razumije./… pretvorbe? Ništa nećemo. Sve to mi možemo mački o rep objesiti. Za 5 ili 10 tisuća eura svatko će se u ovoj zemlji loše provesti, ali za 5, 10 ili 50 ili 500 milijuna eura, 500 milijuna eura, e njemu se dogoditi neće ništa. I sve je to po zakonu. A pogotovo ono što se dešavalo tamo ranih 90-ih godina. I tamo kao što rekoh na djelu je bila ta autocenzura državnih odvjetnika. Ja sam siguran, kao i sada, da ih možda ni tada nitko nije tjerao ni da rade, ni da ne rade, nitko ih nije vjerojatno kočio u radu, ali su i ondašnji državni odvjetnici imali jedan nepogrešivi instinkt što mogu, što ne smiju i tom svojom autocenzurom u velikoj mjeri hrvatsko pravosuđe doprinijelo je tome da se Hrvatska i pokrade, da se gospodarski razori, da najgori među nama postanu stupovi ovoga društva, o kome ovisi da li ćete moći ili nećete moći zaposliti dijete u nekoj privatnoj tvrtki, pa sve do toga da smo ostali bez i gospodarske ne znam budućnosti. I ja u tome, znači u toj jednoj besperspektivnosti koja je na djelu, a tek ćemo se s njome suočiti, vidim na neki način i odgovornost državnih odvjetnika ili hrvatskog pravosuđa u najširem smislu riječi. Što bi znači promjena državnog odvjetnika ili prvog čovjeka na čelu državnog odvjetnika? Gospodin Bajić, ajde recimo paše svima. To je točno. Netko je iz klupa HDZ-a, dok je gospodin Milanović govorio dobacio doslovce kako je bio dobar kad je bio vaš, gotov citat. E to je problem, što državni odvjetnik ne smije biti nikome dobar, ili mora biti za sve dobar, ali ne smije biti ničiji. Istina je da je državni odvjetnik gospodin Bajić nadživio izbor i Ivice Račana, i gospodina Sanadera, pa će i gospođe Kosor, ali ja ne prihvaćam tezu sve bi stalo, ništa se ne bi radilo, a da se ne kaže zašto se šutjelo i čekalo onaj 1.7.2009. i odlazak gospodina Sanadera. Ako je Sanader kriv za šutnju gospodina Bajića onda recite, ali ja znam da ga zbog toga sigurno nitko neće prozivati. Problem je znači u toj jednoj autocenzuri i onaj koji misli da nikada više neće biti autocenzure kod državnih odvjetnika tih se ili ili ti se zapravo u ovoj zemlji varaju. Svugdje je ima, ima je samim time i u Državnom odvjetništvu. Ja se slažem da je vjerojatno i to točno više učinjeno u Državnom odvjetništvu od 1.7.2009. do danas, nego od '90. do 1.7.2009. To što imamo 20, 25 ili 30 zvučnih imena u Remetincu, to jasno ne znači da će svi biti optuženi, ovaj osuđeni. Što ćemo ako su ti ljudi nedužni? Ako su im upropaštene karijere, obitelji, ime? Ne znam. A samim time što ne mogu raditi državi milijuni od kojih i mi dobijamo plaće. Ova zemlja je, ja se bojim, pred gospodarskim slomom. Još će neko vrijeme ljudi pratiti ovaj uhićenja, a potom ni ona neće biti dovoljna da bi se kazalo da nešto radi. će tražiti uskoro odgovore, i na nezaposlenost i na nelikvidnost, i na krah brodogradnje, tekstila, ne znam poljoprivrede, i ja se bojim da bi nam mogla ulica postati neka mjera vrijednosti po principu onoga npr. što se jučer dešavalo ovdje preko puta u Varšavskoj. Jasno nisam da se pravosuđe uškopi, da budem otvoren, nisam protiv hapšenja, jesam za, ali sam protiv predstava, pogotovo ako je riječ o Europskoj uniji ili za Europsku uniju i da se mi uvijek moramo pozivati na nju. Još sam protiv tih manjkavih optužnica, bilo kojih pakiranja. Pa jedan Tito nije dao Tuđmanu da se pakira, tako su nas barem izvijestili, ne, a od strane Tuđmanovih, njemu najbližih, ali jasno novo vrijeme traži i neke nove vjerojatno ljude, odgovore itd. I onda si čovjek postavlja pitanje da li za 6 mjeseci rada se se može dobiti jedan mandat. Ja se apsolutno slažem, gospodin Bajić treba raditi ne 20, neka radi još 30 godina u Državnom odvjetništvu. Drugo je pitanje da li upravo radi njegove rezerviranosti treba biti i na čelu te institucije? Sad vidimo, ispada tako. Možda ću i to reći. Vi znate koje je moje mišljenje o gospodinu Sanaderu, ja sigurno njega ne branim. Sad su nekako na redu Sanaderovi ljudi. Ne može biti da su samo oni, gospodo, krivi. Tj. da nisu bili pravi. A drugi koji su radili s njime, uz njega da su ispravni. Znate, onda se malo balansira, lijevo, desno, centar, ali jednog se bojim. Da se ne bi počelo ponovno pravosuđe koristiti za političke obračune. Sve da, samo to se ne smije naprosto dogoditi. Sve u svemu, u najmanju ruku, kao što je bio gospodin Bajić rezerviran prema svim tim postupcima dosada zašto i mi u IDS-u ili ja ne bi bio rezerviran prema njegovom izboru. Zahvaljujem. Imamo 2 ispravka netočnih navoda. Prvo je uvaženi zastupnik i potpredsjednik Doma Vladimir Šeks. Izvolite. A sa iskrenim žaljenjem moram ispravljati netočan navod gospodina zastupnika Kajina koji je došao u zabludu pouzdavajući se u netočnu interpretaciju sa jednoga portala. Gostovanje moje u emisiji "Radia 101". Ja nisam u toj emisiji "Radio 101" rekao da je Mladen Bajić bio pod autocenzurom neko sam rekao da su u pojedinim vremenskim razdobljima jedni dijelovi represivnog aparata osluškivali bilo politike i prema tome podešavali svoje represivne instrumente. To je ogromna razlika od onoga što je u tome portalu gdje ciljano i namjerno preneseno i u jedan medij da se pokaže kako ja želim reći da je upravo Bajić bio taj, da nalegnem na rudo SDP-a, da je Bajić bio taj koji je provodio autocenzuru i osluškivao da li će netko biti **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Vrijeme. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Doma. Hvala. Drugi ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Niko Rebić. Izvolite. ispravljate? **Rebić, Niko (HDZ)** Pa ispravak je da je hrvatska Vlada i u proračunu osigurala 100 milijuna kuna za izgradnju ili povrat tih stanova. Osobno mislim da su ti stanovi izgubljeni u skladu sa hrvatskim zakonom i da ih nije trebalo vraćati jer nisu prošli niti na sudu u Strasbourgu **Jarnjak, Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom po klubovima. Uvažena Vesna Pusić u ime kluba HNS-a. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospođo predsjednice Vlade, gospodine ministre, kolegice i kolege. Mladen Bajić zna svoj posao i zna što znači dobro raditi taj posao i sigurno zna pripremiti slučaj pred sudom. On je taj, kvalificiran je, po našem mišljenju bez daljnjega, za raditi taj posao. Problem u načinu na koji je radio taj posao po našem mišljenju je to da je istovremeno dok je u potpunosti kvalificiran, opremljen i sposoban raditi taj posao, istovremeno podložan političkim pritiscima. I da se u radu i u obavljanju tog svog posla povinuo političkim pritiscima. I potpuno je očito da su na njega i vršeni politički pritisci. Ja bih rekla ne u tome kako priprema pojedini slučaj i kako prezentira pojedini slučaj, nego u načinu na koji bira ili je dosada birao slučajeve koje je pokretao i otvarao i možda još više od toga u načinu na koji je birao slučajeve koje nije otvarao. U Hrvatskoj je vladala politička klima u zadnjih nekoliko godina da se korupcija ne progoni. To je bio politički stav. U međuvremenu taj se politički stav modificirao i do neke mjere promijenio i sada je politički stav javno izrečen, a i nekim potezima demonstriran da se ide na raščišćavanje barem jednog dijela korupcije. I u skladu s time gospodin Bajić se također ponaša drugačije u zadnje vrijeme. Nije ništa dodatno naučio u tome kako raditi posao. Taj posao je znao raditi i prije. Politička atmosfera i klima u tom pogledu se promijenila i njegov način i pristup se također promijenio. To je gledano po apsolutnim kriterijima i gledano po kriterijima idealne situacije pogrešno. apsolutne ispravnosti tog posla glavni državni odvjetnik naravno ne bi smio biti podložan političkoj klimi i političkim pritiscima nego bi morao bez obzira na to raditi svoj posao. Međutim, mi nismo u idealnim uvjetima. Mi smo zapravo vrlo daleko od idealnih uvjeta i ovo, po mišljenju nas iz kluba HNS-a, nije prostor za političko nadmetanje nego je prostor da se racionalno procijeni koje su naše u ovom trenutku mogućnosti. Ako ne Mladen Bajić, tko? Naravno da prijedlog neće doći iz ukupnog korpusa, dakle iz svih mogućih ljudi koji bi se u Hrvatskoj za to mogli kvalificirati. Doći će iz onog dijela kvalificiranih ljudi ljudi iz kojeg bira i predlaže vladajuća većina. Dakle, iz kojeg predlaže ova Vlada, u prvom redu HDZ i bira ova vladajuća većina, u prvom redu HDZ. To po samoj logici stvari, obzirom da se osoba bira u Saboru, već stavlja na svaki sljedeći izbor određena ograničenja. Dakle, mi nismo suočeni Mladen Bajić ili bilo tko tko postoji u Hrvatskoj, ne, Mladen Bajić ili bilo tko koga bi HDZ predložio i podržao u ovoj Sabornici. Drugo, imamo situaciju u kojoj tko kod iz tog dijela, a i inače tko god bi došao na taj posao, bi proveo neko vrijeme ulazeći u posao, dakle učeći se poslu, učeći se uopće prepoznajući situaciju koju zatiče u državnom odvjetništvu i sa predmetima koji su potencijalno tamo na dnevnom redu. U toj situaciji postoji po našem mišljenju vrlo realna opasnost da se ono što je u ovom trenutku započeto zaustavi ili barem na neko vrijeme zaustavi. Dakle, da se momentu, da se određeni zamah koji je nastao u progonu korupciju Hrvatskoj da se zaustavi. Po našoj procjeni to bi bilo loše, po našoj procjeni štetilo bi i moglo bi dugoročno amnestirati odnosno dovesti do situacije u kojoj bi izbjegli progon neki ljudi koji su naštetili bitno ovoj zemlji i moglo bi se izgubiti momentum koji smo propovijedali dosta dugo pa i u ovoj Sabornici a to je da je glavno žarište korupcije prodaje političkog utjecaja za novac, što znači da oni sa vrlo velikim političkim utjecajem mogu taj politički utjecaj prodati za puno veći novac, i da dok ne dođe progon korupcije do najvećih vrhova vlasti da dotle nema pravog učinka. U ovom trenutku ima indicija da je došao i da dolazi do najviših vrhova vlasti, dakle bivših članova Vlade i prema tome to je svakako put po kojem ima šanse da se barem u neku podnošljivu mjeru svede korupcija u Hrvatskoj a naročito korupcija u najvećim vrhovima vlasti. IZ tog razloga mi u Klubu HNS-a smatramo da ne treba gubiti zamah i ne treba gubiti momentum u toj vrsti posla i u ovome što se događa u zadnjih nekoliko mjeseci. I to bez daljnjega je rezultat ne promjene stava gospodina Bajića nego promjene političke klime sasvim iskreno govoreći. I zbog toga gledajući po idealnim kriterijima također bi mogli reći i ovaj puta Bajić se povinuje političkoj klimi. I stoga svi ovdje koji sjedimo u Saboru trebamo izvući jednu poruku. Naime, državni odvjetnik bira se parlamentarnom većinom, dakle političkom većinom i u situaciji u kojoj ga svake godine ta politička većina može smijeniti, i u situaciji u kojoj je u ovoj zemlji barem do sada bila klima da su ga političke većine smjenjivale svakoga tko im nije odgovarao u trenutku kada im nije odgovarao. Prema tome, možda je prvo pitanje postaviti ovdje da li je način gdje se glavni državni odvjetnik bira političkom većinom najbolji način, do sada je bilo tako i ovo što imamo je rezultat toga. Gledamo i situaciju prije 6 mjeseci i situaciju danas i procjenjujući po idealnim kriterijima činjenica da netko tko zna raditi posao i zna pripremiti slučaj ali je podložan političkim pritiscima i političkoj klimi bila bi diskvalifikacija, značila bi da taj čovjek ne može raditi taj posao. Međutim, obzirom na alternative koje se nude, koje su moguće, a to je neki drugi prijedlog iz vladajuće većine, i opasnost da se netko tko je sada u promijenjenoj političkoj klimi počeo faktički raditi posao onaj koji je trebao raditi, da ga se sada zaustavi i taj posao u najmanju ruku mu se šteti, smatramo da taj izbor nije tako jednostavan. Što se nas u Klubu HNS-a tiče imamo različita mišljenja. Neki ljudi smatraju da je činjenica da je čovjek koji doduše zna raditi svoj posao, ali je Hvala vam da u ovim uvjetima ako se ne podrži ili ne izabere Bajić da ćemo bez obzira što se dogodilo na neko vrijeme zaustaviti progon korupcije na najvišoj razini i da je to nešto za što ne žele preuzeti odgovornost odnosno da ne žele riskirati da se zaustavi progon korupcije na najvišoj razini. U skladu sa takvim stavom, koji ponavljam naravno uzima u obzir ne savršene uvjete ali realne uvjete u kojima funkcioniramo, u Klubu HNS-a zastupnici će glasati u skladu sa svojim uvjerenjem, u skladu sa svojom procjenom da li smatraju da je veći rizik u zaustavljanju progona korupcije na najvećoj razini, ili veći rizik nastaviti sa državnim odvjetnikom koji je doduše pokazao da zna posao, koji je isto tako pokazao da je podložan političkim pritiscima, ali sada radi u političkoj klimi u kojoj se podržava progon korupcije na najvišoj razini. Hvala vam lijepo. da je unatrag nekoliko godina politički stav bio da se korupcija ne procesuira. Upravo obrnuto. Upravo politički, jedini legitiman politički stav jesu zakoni koje donosi ovaj Hrvatski sabor. Upravo u proteklih nekoliko godina stvoren je zakonodavni okvir. Dakle, donijeti su zakoni upravo u dijelu zloporabe ovlasti i položaja s kojima je proširen katalog uskočkih kaznenih djela, upravo je proširena mogućnost oduzimanja imovine stečene kaznenim djelom i za korupcijska kaznena djela. Ali ja znam npr. nekih ministara iz nekog doba između 2000. i 2003. godine koji su sklapali ugovore državne ugovore sa vlastitim firmama, što je bilo utvrđeno kao sukob interesa. Međutim tada nije bilo nikakvog procesuiranja. A zašto nije bilo? Jer nije bilo političke volje da ispravi zakone da bi to moglo biti Obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Zahvaljujem. na redu je klub HSS-a uvaženi zastupnik Stipo Gabrić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Ja se prvi puta javljam u ime kluba, jer smatram da imam možda najveći mandat, jer ako je Državno odvjetništvo negdje dobro radilo, onda je radilo u slučaju mome. Da je podignuto nekih u proteklih 8 godina jedno stotinjak kaznenih prijava, ali oni imaju svoju adresu. Ja moram reći žao mi jako što ovdje nema nekih ljudi koji su akteri tih političkih prijava. Prije 8 godina u Dubrovačko-neretvanskoj županiji je promijenjen načelnik policijske uprave iza toga načelnih policijske postaje i oni su dobili zadatak da pišu prijave protiv Jambe. I u slučaju Jambo Državno odvjetništvo je najuspješnije, jer je svih tih stotinjak kaznenih prijava odradilo u promptnom roku. I od tih stotinjak kaznenih prijava u ovom sazivu Sabor kolega Damir Sesvečan je rekao da mi je tri puta dizan imunitet. Ali ja mislim da je dignut 5 puta imunitet. Međutim, meni ne treba dizati imunitet nisam došao u ovaj Sabor radi imuniteta. Kada je u pitanju rad državnih odvjetnika moram reći ne tako davno da je možda državni odvjetnik zajedno sa tadašnjim ravnateljem SOA-e jedan od najzaslužnijih ljudi zašto smo se mi primakli, došli na blizu, pa onda i otvorili pregovore Europskom unijom kada je u pitanju ratni zločini i sve ono ostalo. Da bi državni odvjetnik ili odvjetnici dobro radili svoj posao, onda treba biti sustav dobro izrađen. A temelj toga sustav je operativci, krim operativci u policijskim postajama ili upravama. Može biti puno prijava, jako puno. Ja za takve neke prijave i znam, da se utvrdi kazneno djelo. Međutim, prijavi se, dođe do policijskog inspektora koji je podoban. On to stavi u zadnju ladicu ili odnese doma i ona više nikada ne ugleda svjetlo dana. U tom slučaju državni odvjetnik ne može napraviti apsolutno ništa. Ja moram reći da se situacija vidno, drastično promijenila dolaskom novog ministra policije gospodina Karamarka, koji je jedan vrhunski profesionalac. Također se puno toga promijenilo od 1. 7. Pa fala Bogu, žao mi je što ovdje nema predsjednice hrvatske Vlade, promijenilo se na putno toga u gradu Metkoviću. Jer proteklih 6 godina ja mislim da nije bilo na kugli zemaljskoj većeg neprijatelja i ovom Domu i hrvatskoj Vladi i od grada Metkovića i od Stipe Gabrića Jambe. Promijenilo se toliko toga da je dolaskom predsjednice gospođe Jadranke Kosor i novim zakonom o ZKP-u da više oni tamo sitni, mali političari koji nose odoru policije nisu mogli zataškavati razno razne predmete. I zavisi jeli netko podoban ili je netko nepodoban, vadit to na stol, pripremat i urgirat kod državnog odvjetnika. Ja smatram i klub HSS-a smatra da je gospodin Bajić u okolnostima koje jesu dobro radio svoj posao. posao. Možda ne vrlo dobro nego odlično svoj posao. Kada sam je prije dvije i pol ili tri godine u emisiji "Otvoreno" prozivao tadašnjeg državnog tajnika gospodina Zdravka Livakovića, onda su se svi čudili mislili su da sam ja došao s Marsa ili s neke druge galaksije. Nije trebalo dugo čekati dvije i pol godine dvije i pol godine da se ono što sam ja tada govorio da se je to otkrilo i nije se još ništa otkrilo što će se još otkriti. I ono kako je rekla moja prethodnica uvažana saborska zastupnica, gospođa Vesna Pusić, mislim da nije vrijeme da mi uzimamo time aut, nije vrijeme da mi dovodimo novog čovjeka, kojem treba 6 mjeseci ili možda i više da uđe u predmete, da pokrene tu mašineriju koja je već pokrenuta i da mi tom najvećem zlu koji se zove korupcija, stanemo na kraj. Zato klub HSS-a će podržati gospodina Mladena Bajića na novi mandat od 4 godine. Žao mi je što ga ovdje nema, ali će me možda čuti s ove govornice, da je lani u dolini Neretve bila elementarna nepogoda, tuča koja je pogodila dva grada i dvije općine, da je hrvatska Vlada dala onoliko koliko je mogla. Dala je 2,4 milijuna kuna. Da je istovremeno Rukometni klub u stečaju u Metkoviću dobio negdje oko 3,5 milijuna kuna, da je dobio ta sredstva iz Croatia osiguranja. Vidio sam neki dana onog tića Mihanovića kako cvrkuta. Bilo bi dobro da kaže tko je dao iz Croatia osiguranja. Također smo dobili su, ja nisam, dobili su iz Hrvatske poštanske banke ozbiljne novce. Koja je to odluka i koji je to natječaj, također su dobili novce iz Hrvatskih cesta i auto-cesta negdje u visini skoro 4 milijuna kuna. Ja nisam pravnik nego agronom i možda najmanje imam pravo govoriti ovdje ali znam toliko dovoljno kad je netko u stečaju da ta sredstva ne mogu se raspoređivati po nečijoj volji ili želji, da o tome treba odlučiti stečajni sudac i Vijeće vjerovnika. Ta sredstva isti dan kad su došla prebačena su na privatnu tvrtku "Retabl" koja je hvala Bogu očistila Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju od plastičnih boca i staklenih boca i napravila je prometa kao jedan gospodarski div u Metkoviću u zadnje četiri godine jedno 100 milijuna kuna. Ali neću o tome, bit će drugih prilika. U ime kluba HSS-a podržavamo gospodina Mladena Bajića jer smatramo da odlično radi svoj posao a ja se zahvaljujem. Da je možda najbolje Državno odvjetništvo i u Zagrebu i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, županijsko i ono općinsko da je najbolje radilo kad je u pitanju Stipe Gabrić Jumbo. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je klub SDSS-a uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite.

Ako od ovoga izbora bude neke koristi nadajmo se da će to biti u odnosu između Mladena Bajića i našeg kolege Jumba. Ali šalu na stranu, ovo je sigurno važan posao koji danas trebamo obaviti. Izbor glavnog državnog odvjetnika je sigurno stjecište mnogo više od onoga što je pitanje odluke o jednom imenu ili o jednom čovjeku jer je rad Državnog odvjetništva stjecište i rada policije, rada pravosuđa i naravno rada politike uključujući i nas kao zastupnike. Pa kad raspravljamo o izboru glavnog državnog odvjetnika u ovom slučaju Mladenu Bajiću mi zapravo u dobroj mjeri raspravljamo i o sve tri odnosno sve četiri dimenzije ovoga što sam naveo. Sasvim je sigurno da ima kao što s pravom govori kolega Milanović boljih od Mladena Bajića kao što ih sigurno ima boljih od Milorada Pupovca, ali je sasvim sigurno da ima i lošijih od Mladena Bajića. Sigurno je moglo biti i boljih od Mladena Bajića u vremenu koje je iza nas ali mi znamo da nije bilo tako. I kad pogledamo historijat Državnog odvjetništva u Republici Hrvatskoj i kad pogledamo poslove unutar toga historijata nećemo naći one koji će u svoj skor uvesti onoliko pozitivnoga koliko Mladen Bajić može uvesti pozitivnoga u svoja dva mandata. Dakle, u tom vremenu koje je prošlo sasvim sigurno je bilo gorih kao što ih može biti i danas. Nažalost, kolegica Pusić je u tom pogledu posve u pravu. Način na koji smo birali Državno-odvjetničko vijeće pokazuje da je to moguće. Način kako smo se odnosili prema postupku biranja Državno-odvjetničkog vijeća i o sastavu Državno-odvjetničkog vijeća kada se nismo odlučili da izaberemo one koji bi možda čovjeku kojeg ćemo danas birati bili od veće koristi nego što su oni koje smo mi izabrali uključujući i neke od njegovih ponajboljih zamjenika koje smo odbili a nismo ih izabrali. To je samo jedan od primjera koji pokazuje da ne raspravljamo samo o Mladenu Bajiću nego raspravljamo o sebi, a živo se sjećam tog momenta jer smo tamo glasali, živo se sjećam s koliko ozbiljnosti smo pristupili tom poslu tog glasanja u tom momentu. Znatno ispod razine onoga što ta vrsta posla traži. Mladenu Bajiću sasvim sigurno možemo prigovoriti za nedovoljno činjenje ali ne možemo mu prigovoriti za loše činjenje. Ali to nažalost ta vrsta konstatacije ne vrijedi i ne važi za mnoge i u policiji, i pravosuđu pa i sastavu Državnog odvjetništva, pa i u politici, mislim na izvršnu vlast. Bilo je mnogo onih koji su činili loše a ne samo loše u smislu slabe sposobnosti nego loše u smislu protuzakonitosti i vjerojatno ih ima i danas i to je sasvim sigurno problem Državnog odvjetništva i Mladena Bajića kao što je i nas problem, kao što je vjerojatno i problem ministar pravosuđa, kao što je vjerojatno i problem ministra policije. I kao što s pravom očekujemo da nam Mladen Bajić kaže gdje su problemi kada je posrijedi Državno odvjetništvo tako to bismo trebali očekivati i od onih koji mu predstavljaju lijevu ili desnu ruku u ovom poslu. Raspravljajući o Mladenu Bajiću i njegovom trećem mandatu mi zapravo govorimo i o našoj neposrednoj prošlosti i ta naša neposredna prošlost koja je konglomerat najrazličitijih teškoća i bremena koje je mnogo teže nego što smo mi spremni priznati ili nego što smo spremni kazati. Mi zapravo bismo htjeli da na ovome mjestu izborom državnog odvjetnika presudimo toj prošlosti, barem neki od nas, ali te presude ne mogu doći preko noći i ti postupci se ne mogu odvijati smjenama i postavljanjima drugih, nažalost. I tih smjena je bilo. Jedan od takvih smjena je bilo i prije nego što je Mladen Bajić postao državnim odvjetnikom, to znači kad je postao. Smijenjen je jedan da bi došao drugi, bolji. Ali te prošlosti se u svoj njezinoj kompleksnosti nažalost nismo oslobodili i zato mi se čini da danas, ne meni samo nego mojim kolegama iz kluba SDSS-a, da danas kad se to klupko prošlosti teške i tegobne po mnogočemu, počelo odmatati i kada je državni odvjetnik počeo od tih niti plesti optužnice i optužne prijedloge u različitim područjima i u različitim segmentima. Tražiti da to radi netko drugi ovoga trenutka po našem mišljenju nije najbolji zahtjev. I reći ću što mislim o tom odmotavanju, o onome što se možda još nije počelo plesti, a što bi se trebalo početi plesti. Sasvim je sigurno da je dobro ovo što se događa u posljednjim godinu dana ili više od godinu dana, a što mi možda i ne znamo, a to je pitanje protuzakonskog djelovanja u različitim područjima privrede i različitim sektorima uz kojih je povezan državni novac, državni službenici, namještenici i ljudi koji imaju razmjerno visoke ili najviše političke moći, kao što je prostor građevinarstva, kao što je prostor javnih poduzeća koja su još preostala. Ali isto tako sasvim je jasno da postoje neka druga područja u kojima treba zaštititi državni proračun, kao što je područje poticaja u poljoprivredi. Ako dio naših kolega koji sjede ovdje u Saboru i koji su dio vladajuće koalicije ima plemenitu ideju da je potrebno zaštititi selo i osigurati opstanak i onima koji možda sutra neće opstati, radi sveopće konkurencije u koju ulazimo bojimo se da se kompromitira netransparentnim, pogrešnim i nerijetko protuzakonitim trošenjem novca za državne poticaje. Mi se nadamo da će Državno odvjetništvo, pravosuđe i ostali u tom važnom sektoru kao što je i ovaj oko cestogradnje ili drugih postupaka također postati ozbiljniji interes Državnog odvjetništva i da će se na tom segmentu zaštititi najkrupnija državna imovina koju imamo, a to je državni proračun. Drugo što bih htio reći jesu pitanja suđenja za ratne zločine koji još nisu procesuirani, a koji čekaju nerijetko gotovo 20 godina da bi bili procesuirani, a za koje sasvim sigurno državni odvjetnik, a posebno njegovi zamjenici znaju po službenoj dužnosti ili nekako drukčije, ali do danas ili nije bilo adekvatnog procesuiranja ili ako ga je bilo bilo ga je na inicijativu oštećenih, a koje je onda na kraju završilo na njihovu štetu. Ovdje je pismo koje sam u ime Srpskog narodnog vijeća u 9. mjesecu prošle godine uputio na više adresa, uključujući i predsjednicu Vlade i državnog odvjetnika i ministra, ali nisam do danas dobio odgovor na to. Nisam siguran da li je pametno da išta pročitam iz ovoga pisma, ali jednu stvar ću ipak pročitati. "U Karlovcu unatoč kaznenoj prijavi živim svjedocima tragedije obitelji Roknić pravosuđe nije pokrenulo postupak da se rasvijetle događaji od 5.10.'91. kad su u kuću upale osobe u maskirnim uniformama te usmrtile Marka Roknića, Dragicu Ninković i 14-godišnju Danijelu Roknić. Branka i Nenad Roknić su preživjeli masakr u kojem su sudjelovali i njihovi susjedi koje su prepoznali. Posebno je mučno bilo ubojstvo maloljetne Danijele koju je majka sakrila ispod stola i prekrila plahtom u nadi da je spasi. Ubojice su joj pucale u leđa unatoč molbama majke da je poštede ili bar da pozovu liječničku pomoć nakon što je pogođena. Maloljetna Danijela je umrla od posljedica ranjavanja istog dana, dok su majku Branku Roknić koja je ubojice gledala u oči i zapomagala poštedili zbog njezine nacionalnosti." Neću reći namjerno koje, jer je to za svakoga tko je pripadnik određene nacionalnosti danas uvredljivo. Neki ljudi koji su bili žrtve ovakvih okolnosti su podnosili privatne tužbe vjerujući da će ih pravosuđe zaštititi, ali ih nije zaštitilo, kao što ih nije zaštitilo ni u onim godinama kad su bile žrtve nego su dočekali da plaćaju ovrhe, bilo tako što su im uzimane mirovine, bilo tako što im je sjedano na stanove i na kuće. Ja znam da državni odvjetnik Mladen Bajić ovo nema na svojoj savjesti, ali isto tako znam da je to njegova kao što je i moja obaveza i kao što je naša svih ovdje bilo riječ o ovom slučaju ili nekom drugom slučaju ili slučajevima kakvih je na žalost bilo i zbog kojih mnogi od nas osjećaju stid kao što ja osjećam stid zbog toga što su počinili neki s kojima nikada ništa zajedničko nisam imao niti bih mogao imati osim pripadnosti po etničkoj liniji. Vrijeme!/... I na kraju gospodine potpredsjedniče, mi ćemo iz kluba SDSS-a glasati za novi izbor, novi mandat gospodina Mladena Bajića i očekujemo da će u svojem prvom izvještaju i obraćanju Sabora među inim stvarima o kojima će nas izvijestiti kazati barem još 3 stvari. Prvo je, koliko mu je trebalo vremena da nabavi opremu da njegov ured i njegovo odvjetništvo može raditi i tko mu je pomogao da nabavi tu opremu. Drugo, kakva je struktura i rad njegovih zamjenika i do koje mjere s njima može raditi ono što treba raditi. I treće je... **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče, vrijeme ste prekoračili. Oprostite. Molim vas, svatko ovdje u ime kluba može govoriti 15 minuta i kako sam prekinuo druge, tako dozvolite da upozorim i zastupnika. Pustio sam da govori, ali ne može govoriti 20 minuta.

ali mislim da je na državnom odvjetniku kojeg ćemo sigurno izabrati da sam kaže koja i kakva ograničenja on ima u svome radu i neka to kaže ovdje pred nama u Saboru. Sigurno neće reći sva, ali ona značajnija bi bilo dobro da čujemo od njega. Ja vjerujem da će on to uraditi. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Na redu je klub HDSSB-a, uvaženi zastupnik Ivan Drmić. Izvolite. Poštovani kolege i kolegice zastupnice, poštovani gospodine potpredsjedniče, ministre. Što možemo reći nakon ovih godina o državnom odvjetniku Mladenu Bajiću? Evo ja bih rekao, moje je mišljenje da je to jedan solidan političar koji je u ovih proteklih osam godina vrlo dobro plivao u svim političkim situacijama, okršajima i uvijek je nadživio svoje gazde koje je uvijek imao u vladajućoj garnituri u Republici Hrvatskoj. Na žalost to je jedno od mjesta u ovoj državi koje ne bi trebali obnašati političari. Tu bi trebao biti jedan pravnik profesionalac koji nosi jedan od stupova Hrvatske države. Gospodinu Bajiću ujedno mogu i poručiti ako se želi nastaviti politikom, baviti politikom što mu solidno ide da izabere jednu od 107 osnovanih stranaka u Republici Hrvatskoj ili opet može osnovati svoju, pa da zajedno sa nama izađe za izbore i da se okuša u stvarnosti kako može raditi kao političar, a da prestane dužnost državnog odvjetnika koristiti u političke svrhe i koristiti kako bi opstao u političkim igrama koje se odvijaju u Republici Hrvatskoj. Isto tako želim naglasiti da ne bih želio da ovo shvati kao poziv da dođe u moju stranku, jer ovdje zaista nije dobro došao. Činjenica da ih, da je tijekom ovih 8 godina uvijek igrao za sebe, znači vukao je poteze da bi opstao, dobio je još jedan mandat, a u isto vrijeme je poslušnički obnašao tu dužnost da bi usrećio trenutnog premijera kako u prijašnjem mandatu Ivu Sanadera, tako i danas našu premijerku Jadranku Kosor. Upleo se u tom svom političkom biznisu da tako kažem u unutar stranačke bitke koje se odvijaju unutar Hrvatske demokratske zajednice. To što vidimo u zadnjih nepunih godinu dana nije nikakva Očito je da su lica sa naslovnice kako to ljudi kažu ljudi koji su bliski bivšem Bajićevom gazdi Ivi Sanaderu, ljudi s kojima je došlo vrijeme da se Hrvatska demokratska zajednica obračuna jer su postali višak u njihovim redovima, a svi oni koji su se na vrijeme naklonili novoj premijerki, prisegnuli na vjernost jednostavno nemaju nikakvo kazneno djelo. A o svemu što je radio Ivo Sanader i njegova ekipa, normalno nisu znali ništa. I to Mladen Bajić vrlo dobro zna i naravno ne procesuira, jer je i on postao dio toga tima. Možemo podijeliti nas zastupnike na tri vrste oni koji podržavaju Mladena Bajića i to iz razloga što poštivaju stranačku stegu, tako im je reklo njihovo predsjedništvo. Druga vrsta je oni koji ga se boje da im nešto ne nađe, jer možda drži u ladici ili moguće da im nešto ne napakira. Jer vrlo dobro je pokazao da i to zna raditi. Znači, da iz ničega može napraviti jedan veliki medijski slučaj, pokrenuti pravosuđe da melje tog čovjeka a da isto tada taj završi čak i u pritvoru i da se opere njegova čast. Tako da razumijem i da se dio ljudi boji da ne bi tako prošao ako kaže neku nepriličnu riječ za ovom govornicom. Vidjeli smo i primjer SDP-a nakon prve izjave da neće podržati još jedan mandat Mladena Bajića. Vrlo brzo je došlo do kaznene prijave protiv Zorana Vinkovića, protiv Mršića u Koprivnici, a koliko čujem i treća protiv Picule je na čekanju. Sad ćemo vidjeti da li je Mladen Bajić zadovoljan današnjim izlaganjem SDP-a pa će vjerojatno po tome postupiti. Ta prijava će biti ili odbačena, ako je SDP odradio posao kako treba ili ako su mu stali na žulj vrlo vjerojatno da će Picula dobiti za one autobuse još jednu kaznenu prijavu. I treća vrsta je oni koji kao što sam spomenuo poštuju svoju stranačku stegu, a uopće ih ne zanima niti politika, niti što Mladen Bajić radi od ove države. Netko ga je malo prije spomenuo sa Elliotom Nessom. Meni vrlo često pada na pamet jedna druga usporedba koja je bliža ovim našim prostorima. To je Aleksandar Ranković koji je slično radio iako nije bio državni odvjetnik. Koristio je te državne mehanizme u političke svrhe, obračunavao se. Ali imao je jednog Tita u to vrijeme koji je imao snage i prepoznao je opasnost za državu u tom čovjeku. I odrezao mu je, nije mu dao još jedan mandat za razliku od današnje vladajuće garniture koja to ne želi shvatiti, koristi ga u svoje političke svrhe, a kada to shvati bit će im kasno jer bit će u istoj poziciji u kojoj je Ivo Sanader danas. Vjerojatno će neki budući premijer zvati u večernjim satima Mladena Bajića da bi poslao poruku Jadranki Kosor i njenoj ekipi što ih čeka ako se ne daj Bože vrate u Sabor ili ako još nešto kažu putem hrvatskih medija. Tada će biti kasno za vas koji mu danas dajete još jedan mandat. Kad povučemo crtu iza tih njegovih 8 godina, osim ovih zadnjih 6 mjeseci vidimo da je radio isključivo po nalozima vladajuće garniture, da je ispunjavao sve želje Ive Sanadera i da mu nije nikakva isprika to da nije postojala politička klima. Ako je profesionalac kakav tvrdi, a nije istina da je, trebao je u ono vrijeme ustati i reći Ivo Sanader, politika, Vlada ili ne znam tko već, policija, mi ne dozvoljavaju da radim svoj posao. Nije politička klima da bi se nekoga osudilo, da bi se suzbila korupcija, već je tiho šutio i radio je ono što su mu dozvolili i što su mu naložili da radi. Znači nije nikakva isprika. Kako je Bačić iz Ministarstva obrane kazneno optužen jer mu je Rončević rekao, kako navodi u optužnici da nešto učini, tako je Mladen Bajić kazneno odgovoran jer nije postupio u skladu sa zakonom i po svojoj dužnosti jer mu je Ivo Sanader ili tko zna tko još iz vladajuće garniture rekao da ne procesuira određeno kazneno djelo. On ima osim moralne i kaznenu odgovornost i to je jedan od razloga zašto ne bi smio dobiti još jedan mandat državnog odvjetnika. Činjenica je i da ovo nekoliko procesa koji su bili na hrvatskim sudovima, a pokrenuo je Bajić, ja bih spomenuo i recimo vrlo brzo hvatanje generala Gotovine, kada je Ivo Sanader procijenio da je vrijeme da se malo uliže Europi, Europskoj uniji, onda je zvao Bajića i rekao ajde idemo brzo pronaći Antu Gotovinu. Bajić je brzo prionuo na posao, proveo je akcijski plan, Gotovina je bio vrlo brzo u Haagu. Isto tako kada je Ivo Sanader zvao Mladene smeta Branimir Glavaš, porazio nas je i potukao do nogu u Slavoniji i Baranji, moramo ga maknuti iz političkog života, vrlo brzo je prionuo i pokrenuo jedan politički montiran postupak koji još uvijek nije gotov, a sve da bi usrećio svog šefa Ivu Sanadera i da bi mu otvorio politička vrata Slavonije i Baranje. taj slučaj školski primjer kako politika vlada pravosuđem, kako koristi Mladena Bajića i hrvatsko pravosuđe da bi ostvarila svoje političke ciljeve ciljeve misleći da će ostvariti na taj način bolji rezultat u biračkom tijelu, a na taj način i želi ukloniti svoje političke protivnike koji su opasni iz političkog života. Ja bih pitao Mladena Bajića koji se osobno uključio u ovom slučaju u brifiranje svjedoka, u namještanje i montiranje dokaza, po kojem zakonu je on dao status krunskog svjedoka ubojici po vlastitom priznanju Krunoslavu Feheru, koji je čak šest puta bio brifiran od strane Državnog odvjetništva da bi promijenio iskaz, jer onaj prvi iskaz koji je dao tijekom vremena kako se mijenjao i odmicao proces nije odgovarao u datom trenutku. Znači šest puta je po nalogu Mladena Bajića i Državnog odvjetništva mijenjao iskaz, ne bi li napakirao i skupio dovoljno dokaza da bi se osudilo Branimira Glavaša. Taj čovjek i dan danas radi u hrvatskoj policiji, znači da je u ovom procesu i montiranju sudjeluje i hrvatska Vlada, prima plaću, ima razne beneficije koje je dobio samo radi toga jer je lažno optužio Branimira Glavaša. Isto tako taj čovjek u isto vrijeme podmećući Branimiru Glavašu i ljudima oko njega prijeti i sebi i Dragi Hedlu što su novine u više navrata pisale. Nakon toga, kada je jedan od savjesnih policajaca ipak rekao rekao da je otkrio da je uhvaćen i da ima dokaze da je to Feher, na neko je vrijeme bio suspendiran, ali još uvijek radi u policiji, prima plaću i nikakav nikakav proces nakon te suspenzije nije završen u Ministarstvu unutrašnjih poslova, taj čovjek uvijek uživa ono što je zaradio lažno svjedočeći na …/Govornik Po kojem zakonu je Mladen Bajić primao u više navrata osobno Andriju Getoša, oca druge osobe koja je lažno teretila Branimira Glavaša? Da li to piše u nekakvom zakonu da članovi obitelji odrasle osobe mogu ići kod državnog odvjetnika da trguju s njim, da se nagađaju, da lažno svjedoče, a zauzvrat dobiju određene beneficije i povlastice od strane Vlade, a posredstvom državnog odvjetnika Mladena Bajića. To ne govorim napamet, sam Vladimir Faber koji je igrao u timu sa Mladenom Bajićem je na sudu posvjedočio da je u više navrata Andriju Getoša vodio kod Mladena Bajića, ali ne zna što su pričali jer je on sjedio na drugoj strani velikog ureda, pa nije čuo što su oni dogovarali. Ali mislim da je svima i cijeloj hrvatskoj javnosti jasno što je mogla biti tema tog razgovora. Evo na osnovu takvih montaža, takvih pakiranja od nagovoru politike i bivšeg premijera Ive Sanadera, Mladen Bajić je pokrenuo jedan od najvećih procesa u Republici Hrvatskoj. Ja vas još jednom upozoravam da je to danas Branimir Glavaš, sutra može biti bilo tko od vas, iz SDP-a, iz HSS-a, iz nacionalnih manjina. Ja bih vas jednostavno molio da takvom čovjeku ne dozvolite da se tako igra sa hrvatskom državom, sa hrvatskim pravosuđem, i svi mi moramo težiti da bismo na ovo mjesto doveli jednog čovjeka koji će biti iznad politike u ovoj državi, kojemu će biti pravo i zakon jedini kriterij da bi i dalje obnašao tu dužnost. Na žalost Mladen Bajić tijekom ovih godina pokazao je da on to nije u stanju raditi, i da je to sluga politike bez obzira tko je jučer, danas ili sutra premijer u Vladi Republike Hrvatske. Ovo sve što sam vam govorio nije napamet, za sve postoje dokazi, pa i sam zamjenik državnog odvjetnika koji je sudjelovao u procesu protiv Branimira Glavaša i u završnoj riječi rekao ovaj proces je pokrenula politika i neka ide na dušu onima koji su radili da do ovoga procesa dođe. To ima u zapisniku suda, to je bilo i u hrvatskim medijima, iako su dosta hrvatski mediji gušili jedno ovako javno priznanje zamjenika državnog odvjetnika da je ovo bio politički proces. Ove stvari govorim vama zastupnicima i prvenstveno želim upoznati hrvatsku javnost, jer moje mišljenje je da ovome svemu Vladi ne vrijedi govoriti, jer to je politika i hrvatske Vlade. Evo ja mogu i navesti primjer kako bi se državni odvjetnik Mladen Bajić i naš, kako vole reći nezavisni ministar pravosuđa Šimonović mogli uhvatiti ruku pod ruku i očito je da im je cilj politika i metode jednake. Sustavno je nastavio ministar Šimonović voditi kampanju, hajku, progon Branimira Glavaša preko hrvatskih medija, otvoreno vršeći pritisak na Vrhovni sud, jer to je nepravomoćna presuda i postupak je još u tijeku. 2.2. u "Vjesniku" čak govori kada bude pravomoćna ova presuda Branimiru Glavašu 10 godina. Otkud vi gospodine ministre uopće imate u primisli, ili odakle vam informacija da će presuda Vrhovnog suda biti pravomoćna kada je tek prije nekoliko dana taj predmet otišao na Vrhovni sud? Osim tog velikog pritiska na Vrhovni sud, izvrće se, okreće se ovaj sporazum potpisan sa Bosnom i Hercegovinom, tako da se u javnosti po izjavama ministra Šimonovića može steći dojam da je cijeli taj sporazum radio upravo zbog Branimira Glavaša, iako je taj čovjek nepravomoćno osuđen i očito je da ne pripada pod taj sporazum. Ja vas pozivam ministre da se počnete bavit svojim poslom. Imate dovoljno pravomoćnih predmeta na koje ovaj sporazum ima utjecaja, bavite se s tim, a molim vas da Branimira Glavaša ostavite na miru. Da mu dozvolite samo da ima jednakost pred hrvatskim pravosuđem i da mu date šansu da dokaže svoju nevinost pred Vrhovnim sudom. Ja bi vas molio da ubuduće ne radite pritisak niti na Vrhovni sud, jer to je osim toga što nije moralno i nije dobro i kazneno djelo što mene vrlo često upozoravate kada govorim za ovom govornicom da činim kazneno djelo. Ja vas upozoravam da kao ministar pravosuđa u RH činite kazneno djelo koristeći medije, evo vidite ovdje i Večernji list i Vjesnik itd., da izvršite pritisak na Vrhovni sud, a na štetu Branimira Glavaša. Ja ću na to cijelo vrijeme upozoravati. Ja bih vas molio da ostanete onako neovisan, kakav se prikazujete u medijima da jeste. Gospodin Šeks vidim da ima vjerojatno nekakvih primjedbi na moj govor. Vjerojatno će i to biti to komentiranje nepravomoćne presude. Kad mogu svi koji su se urotili protiv Branimira Glavaša, znači na prvom mjestu Bajić i ministar Šimonović, smatram da ja imam moralno pravo, možda ne zakonsko, da odgovorim i da ispričam drugu stranu priče. Mladena Bajića normalno neću podržati. Vladajuća garnitura koja koristi njegove usluge hoće tako da jedino nam je ostalo da javno kažemo ono što želimo reći. Hvala lijepo. netočna zastupnika Drmića da je politički proces organiziran zbog toga što je HDZ potučen do nogu u Slavoniji. Do političkog razlaza između nas u HDZ-u je došlo i nakon toga političkog razlaza je HDZ bio pobjednička stranka u Slavoniji i Baranji. I u županiji Osječko-baranjskoj i na lokalnim izborima 2005. godine nakon što je došlo do toga razlaza HDZ je osvojio dvije trećine općina i a na parlamentarnim izborima 6 mandata. Dakle, nismo bili ni potučeni, ni poraženi nego smo bili pobjednička stranka, a vi ste gospodine Drmiću bili potučeni i poraženi i ostali ste minorna stranka. **Jarnjak,

Prekršio je čl. 209. Poslovnika. Ja nisam govorio, ma ispravit ću netočni navod. Ma potučeni ste do nogu, nemate ni gradonačelnika ni župana, jedva **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem, zahvaljujem. Ovo nije povreda Poslovnika i izričem vam opomenu. Molim vas, dajte se ponašajmo ozbiljno. I sad je na redu u ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Vladimir Šeks, potpredsjednik Doma. Izvolite. ministre, kolegice i kolege. Rasprava o tome da se dosadašnjem glavnom državnom odvjetniku Mladenu Bajiću ponovno produži mandat za još 4 godine je najmanje rasprava o novom mandatu. Ona je jednim dijelom rasprava o novom mandatu, ali najvećim dijelom težište je na nekim drugim elementima i nekim drugim pitanjima politike. Kao što rekoh u jednom dijelu je to rasprava o tome da li treba ili ne dati ponovno povjerenje za još jedan mandat glavnom državnom odvjetniku gdje je osporavanje za davanje toga mandata najjasnije iskristalizirano iz izlaganja gospodina zastupnika Zorana Milanovića u ime Kluba zastupnika SDP-a koji je pledirao da se zbog nečinjenja propusta, nečinjenja, u selektivnom postupanju ne da novo povjerenje glavnom državnom odvjetniku. Bilo je vrlo ugodno slušati jednu romanesknu storiju koju je gospodin Milanović ovdje raspredao. Jednu fabulu o državnom odvjetniku koji bi trebao imati koji bi trebao imati iz one romansirane serije televizijske o Eliottu Nessu, vitez bez mane, neustrašivi, od nikoga neovisan osim od zakona. Jedan ideal koji vjerojatno postoji samo u romansiranim filmovima, serijama televizijskim, biografijama takve vrste. Nema apsolutne neovisnosti. To je iluzija. Je državni odvjetnik i Državno odvjetništvo neovisno pravosudno tijelo, neovisno i od politike, od izvršne vlasti, neovisno od parlamentarne vlasti, dakle zakonodavne vlasti, ali idealne neovisnosti nema, niti je može biti. Nigdje niti u Europi niti u svijetu, a i ovdje politika predlaže, Vlada predlaže, Hrvatski sabor izabire, prihvaća ili odbija. I sigurno da i u tom spektru i u tom segmentu je politika zacijelo egzistentna. Ali vratimo se na ovu ključnu i odgovornu temu, težište ove teme. Zašto je to rasprava samo jednom dijelu o mandatu, mandatu, novom mandatu Mladena Bajića, a zašto je to u drugom dijelu rasprava o nečem drugom? Ta rasprava da je o nečem drugom se može najbolje detektirati iz razloga koje klub SDP-a, njegov predstavnik, predsjednik kluba, iznosi kao razloge zašto ne treba ponovno povjeriti novi četverogodišnji mandat Mladenu Bajiću glavnom državnom odvjetniku. Ovo dakle nije rasprava u mom govoru pro and contra nego pro and contra određene argumentacije. Iz izlaganja Kluba zastupnika SDP-a se mogu iščitati 2 ključna elementa zašto smatraju da Hrvatski sabor ne treba prihvatiti prijedlog Vlade o imenovanju novoga mandata. Prvi ključni element je taj što je po ocjeni i procjeni Kluba SDP-a glavni državni odvjetnik u jednom dijelu svoga dosadašnjega mandata pristupao selektivno i tu je naveo jedan primjer Brodosplita, da je selektivno postupao ne po načelu zakonitosti koje je kojeg se mora prvenstveno držati, kada do njega dopre glas da je počinjeno kazneno djelo, da stavlja u obzir, u opticaj i svoj mehanizam državno odvjetnički, i policijski, mehanizam da pokreće i tu je prigovor na glavnog državnog odvjetnika bio da taj mehanizam nije stavio, da ga je zaustavio, da ga nije stavio u opticaj jer da je procijenio da je to po političkoj odluci Vlade, premijera, Sanadera, dakle da se da se taj mehanizam pravosudni nije stavio u opticaj. Time je Klub SDP-a, njegov predstavnik htio reći, a to je izrekao ja ću to sada samo kristalno jasno sažeti, da je Hrvatska vlada Ministarstvo unutarnjih poslova, pa je Ministarstvo pravosuđa u vezi s time zapravo postupalo i davalo naloge i djelovalo u sinergiji sa glavnim državnim odvjetnikom tako da bira, izabire koga hoće, i koga neće pokretati, i to je poruka zašto ne, iz Kluba SDP-a zašto ne prihvatiti ponovni mandat glavnog državnog odvjetnika. Zato što je po njihovoj procjeni on postupao selektivno, a time što je postupao selektivno on nije postupao zakonito, na temelju zakonitosti, oficijelnosti kaznenoga progona. I drugo s time u vezi, da Klub SDP-a kaže ne može biti ovaj više državni odvjetnik, jer osim što je postupao nezakonito, a to se unatrag jedno godinu i pol dana neprekidno čulo iz zastupničkih klupa, sa ove strane, permanentno jedna kritika zašto Brodosplit nije za taj slučaj nije pokrenut na jedan primjeren način. Zašto slučaj kamioni nije okrenut točno prema željenoj dinamici i cilju. To je bila jedna žestoka, permanentna kritika sa ove strane koja je dolazila na račun zašto državno odvjetništvo ne postupa u biti rečeno prema narudžbi i prema željama, kao one pjesme na radiju, ona emisija po željama, zašto ne svira melodiju kakvu oni žele da državni odvjetnik odsvira ili otpjeva. Zašto državno odvjetništvo striktno ne postupa po željama SDP-a. U političkom progonu, u početku političkog progona, u načinu političkog progona i konkretno prema kojim osobama i u koje vrijeme prema političkom progonu. To je jedna strana medalje. Druga strana medalje je ta zašto je državno odvjetništvo počelo i prešlo, prebacilo neka istraživanja i neka ispitivanja kaznene odgovornosti nekih članova SDP-a, nekih dužnosnika SDP-a, gradonačelnika i nekih drugih osoba. I onoga trenutka kada je državno odvjetništvo počelo, utvrdilo, utvrdilo, dijagnosticiralo, postavilo svoju dijagnozu, Državno odvjetništvo ne postupa po željama i narudžbama SDP-a, a Državno odvjetništvo sa druge strane počinje se zanimati za dužnosnike SDP-a tada tada ćemo uskratiti povjerenje. To je stvarna i prava pozadina velikom dijelu razloga i motivacije zašto se sa ove lijeve strane osporava izbor, ponovni reizbor i novi mandat Mladena Bajića. Uz sve kritičke opaske koje imam i ja na Državno odvjetništvo u cjelini, uz sve moguće prigovore koji se mogu staviti, ti se prigovori ne ističu kao relevantni za ne davanje mandata. Samo se na jedan prikriven i posredan način ističu ovi prigovori, bačena je loptica u dvorište SDP-a i zato palac dole. Nije se udovoljavalo po željama sa radio valova državno odvjetničkih po Klubu SDP-a i zato palac dole. Vi ćete vjerojatno se, imam jedan neoporivi osjećaj da se Klub SDP-a neće složiti sa ovim mojim tvrdnjama i ocjenama, što sam mogao jednim krajičkom oka primijetiti, ovako ovlaš podizanje podizanje ručica i pločica u ručicama, ali to vaše neslaganje neće promijeniti tijek stvari. Poruka koja bi bila dana ako bi se prihvatio prijedlog Kluba zastupnika SDP-a, poruka bi bila ne dirajte onoga ili zaustavite onoga koji želi napraviti reda i koji želi doista da nema nedodirljivih. Ne možemo biti sa jedne strane držati se poslovice držite, kako ona narodna poslovica kaže lisicu ili vuka, kada se dirne u moje onda je to politički progon, kada se dirne u moje članove onda je politički motivirani progon i istraživanje, a kada se dirne u druge, kada se dirne u druge, kada se dirne u HDZ, recimo jeli, e onda je to jako dobro, onda je to pozitivno, onda je to pohvalno i sve skupa. Sve samo ne mene. Dakle, nema Elliota Nessa ali nema Elliota Nessa u narudžbi i željama slušatelja i čitatelja kluba SDP-a. Zahvaljujem. Potpredsjedniče imali se dobar osjećaj, ima 11 ispravaka netočnih navoda. Pa krenimo redom. Prvo je uvaženi zastupnik Igor Dragovan. Izvolite. Prvi ispravak netočnog navoda gospodina Šeksa je sljedeći, SDP je već dvije godine protiv dva izvješća državnog odvjetnika. Prema tome, ne stoji vam teza da smo se mi sada zbog ne znam čega ili razloga kojeg biste vi možda htjeli da budu za to opredijelili. A drugo, netočan je navod da je predsjednik SDP-a rekao da u aferi "Brodosplit" je državni odvjetnik slušao politiku. Naprotiv, on je rekao da je državni odvjetnik bez obzira na evidentnu opstrukciju policije išao u kazneni progon, a nije podnio prijavu protiv policije koja je to opstruirala. To je pravi motiv. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Drugi ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Rajko Ostojić. Izvolite. nije uključen./ ... i teza jer nevjerojatno je da tako iskusan političar i pravnik kaže da je njegova teza želje i narudžbe. Ali ja moram ipak ispraviti vaše tvrdnje gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. I to opetovane tvrdnje, ne teze. Vi ste opetovano 15 puta rekli želje i narudžbe što nitko iz SDP-a nikada nije rekao a ponajmanje predsjednik kluba i predsjednik SDP-a Zoran Milanović. Drugo, obzirom da ste govorili u medicinskoj terminologiji i različnoj dijagnostici, 5 godina doći do konačne dijagnoze bila to afera "Brodosplit", banke jedna, druga i treća je u najmanju ruku neumjesno. I ja vas lijepo molim da razlikujemo teze od tvrdnji. Sada imamo povredu Poslovnika, uvaženi zastupnik Vladimir Šeks, potpredsjednik Doma. Izvolite. **Šeks, Vladimir (HDZ)** 209. ne možete ispravljati moje mišljenje, niti moje teze, tvrdnje. tvrdnje. Vi nikakvu moju tvrdnju niste ispravljali, nego ste ispravljali moje teze. Moja mišljenja, moja stanovišta. Ne moje činjenične tvrdnje. Nijednu činjeničnu tvrdnju niste naveli. Molim lijepo da i ostali koji se kane stavljati ispravak netočnog navoda, da kaže ispravljam taj i taj netočni moj navod, moju tvrdnju, a ne moje mišljenje, moje ocjene i moje razmišljanje kako ste po željama slušatelja Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje sa ispravcima. Treći ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. (SDP)** Potpredsjedniče sabora. Ispravljam netočan potpredsjednika Sabora gospodina Šeksa koji je izjavio da SDP nije zadovoljan radom državnog odvjetnika Bajića jer je u slučaju "Brodosplit" i nekim drugim slučajevima nije postupao prema željama i melodijama SDP-a. Potpuno netočan navod, upravo suprotno. SDP nije zadovoljan ukupnim učinkom državnog odvjetnika Mladena Bajića, jer je svoj radni ritam previše usklađivao sa ritmom politike i u svom radu postao ovisan o melodijama vladajuće stranke najprije onima koje je skladao premijer Sanader, a sada duet

Gospodine potpredsjedniče, ispravljam netočan navoda potpredsjednika Šeksa koji je izjavio da je SDP protiv gospodina Bajića iz razloga što je otvorio određene procese vezano za članove SDP-a. netočno, jer je upravo gospodin predsjednik SDP-a jasno naglasio da očekuje ubrzanje postupaka i što prije zatvaranje Škafetina, Škapelina ili lađica kako god hoćete. Ali ono što je gospodin Milanović istaknuo, on je nezadovoljan medijskim cirkusom koji izvodi predsjednica Vlade sa šefom policije i policijom za vrijeme i pripremu aktualnog sata. To je istaknuo. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Dragica Zgrebec Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ispravljam netočan navod kolega Šeksa gdje je on rekao da je stvarna pozadina razloga da se ospori izbor gospodina Bajića od strane SDP-a jest procesuiranje SDP-ovih dužnosnika. To je netočno. Mi smo u posljednja dva izvješća koje je ovdje podnio gospodin Bajić odbili i razloge argumentirali u raspravi tada. To je i razlog zašto mislimo da mu ne treba pokloniti još jedan mandat. Međutim, vi kao vrstan političar i pravni stručnjak ovdje niste dali zapravo u ime kluba obrazloženje zašto bi gospodin Bajić trebao dobiti treći mandat nego ste se bavili SDP-om. **Jarnjak, Imamo 6. ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Tanja Vrbat. Izvolite. činjenično ustvrdio. A činjenično je ustvrdio da SDP pokušava kroz ovu raspravu implicirati da gospodin Bajić nije postupao zakonito. Mi to ne impliciramo, mi impliciramo da on nije postupao pravovremeno što samo po sebi dovodi u pitanje podložnost političkom pritisku njegovog rada. Zahvaljujem. Sada je na redu ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Luka Denona. Izvolite. **Denona, Luka (SDP)** Netočna je tvrdnja gospodina Šeksa nećemo nećemo glasati za izbor gospodina Bajića mi iz SDP-a iz razloga što eto gospodin Bajić nije postupio prema željama SDP-a na način da procesuira nešto što se u "Brodosplit" u događalo ili se nije događalo. Činjenica ostaje da još uvijek i vi i ja i osmoškolci u Hrvatskoj znaju da nekakvih milijuna dolara u "Brodosplit" u fali. E ako treba 5 godina da se ustvrdi da li ih fali ili ne fali, onda je sigurno da gospodin Bajić ne zaslužuje još jedan mandat. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. se protivi izboru Mladena Bajića zbog toga što je on otvorio istrage nad SDP-ovim gradonačelnicima. Tu tvrdnju naime opovrgava gospodine Šeks kronologija. Najprije je SDP rekao da neće izabrati Bajića a onda je Bajić krenuo u otvaranje istraga za SDP-ove gradonačelnike, pa tako i u Koprivnici tri godine nije poduzimao ništa sve dok nije čuo da SDP za njega neće glasati. E, onda se sjetio nešto poduzimati. Prema tome, ovo je stvar logike, kronologije, razuma. Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Arsen Bauk ispravak netočnog navoda. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Iako gospodin Šeks nije nijednom riječju rekao zašto HDZ podržava gospodina Bajića ja ću ispraviti ono što je rekao zašto SDP ne podržava gospodina Bajića a to je zbog toga što je pokrenuo neke procese protiv naših članova. Točan navod je da SDP već dvije godine glasuje protiv izvješća gospodina Bajića od onog trena, dakle do tada smo ga podržavali, kada je postalo evidentno da je gospodin Bajić mnoge slučajeve držao u ladicama odnosno kako bi se reklo stand by, zato više za nas i on nije bio Bajić nego stand Bajić i zato ne zaslužuje našu potporu. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Znači, vi ste ga preimenovali.

SDP nije radio ni po željama ni po narudžbama ali očito HDZ se mjeri svojim laktom i mislim da nije ni moguće drugačije raditi nego tako. I na kraju krajeva, sjetimo se samo onoga koji je odbjegao u sedmoj brzini, koji je izdao najmanje javnih sedam naloga i time se hvalio i policiji i Državnom odvjetništvu. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I na kraju uvaženi zastupnik Ivan Hanžek ispravak netočnog navoda. Izvolite. **Hanžek, Ivan (SDP)** Nastavljam na ovu temu. Dvije godine ja raspravljam isto tako u ovom Saboru o izvješćima gospodina Bajića kao SDP-ovac, kao građanin i kao zastupnik nezadovoljan što gospodin Bajić i oni koji su pod njim i dan danas drže u ladicama neke predmete koje je policija, opet ja zastupam interese policije, procesuirala, dostavila državnim odvjetništvima i nestali su u bespućima povijesne zbiljnosti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Sada u ime predlagatelja uvaženi Šimonović ministar pravosuđa. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Ja kanim komentirati diskusije od kojih su neke bile vrlo vrijedne na kraju rasprave ali ne kradući dragocjeno vrijeme od saborske rasprave ipak se moram ograditi ne samo od netočnih činjenica i kleveta iznesenih kako protiv mene tako i niza drugih pravosudnih dužnosnika a u krajnjoj liniji i protiv pravosuđa općenito od strane poštovanog zastupnika Drmića. Pojedinačno gledano ove netočne tvrdnje pa i konstrukcije ne zaslužuju da se troši vrijeme da se svaka posebno demantira. Ja bih se stoga zaustavio na konstataciji da je odnos pravosuđa prema Branimiru Glavašu jednak kao prema svakome drugome ali da je to ujedno i ono što vjerojatno smeta zastupniku Drmiću. Važni i osjetljivi pravni proces pokušava uvući u političke i to mutne političke vode. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, ukupno ima 24 prijavljenih. Prvi je na redu uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Svoju raspravu ću započeti pitanjem tko kaže da u Hrvatskoj institucije pravne države ne rade svoj posao. Evo noćas su jake snage MUP-a uspjele pohapsiti pedesetak aktivista građana koji su se u Zagrebu borili za zakon i zakonitost u poslovanju. Ja snagama policije čestitam na uspješno provedenom hapšenju. O čemu u ovoj točci dnevnog reda raspravljamo? U raspravi do sada stekao sam dojam da raspravljamo o imenovanju prvoborca prvoborca u borbi protiv kriminala. U Hrvatskoj i sada je spor da li je gospodin Bajić doista prvoborac ili samo komesar. Meni to u ovom trenutku nije najbitnije pitanje. Gospođa Kosor je prije nekoliko dana dala jednu javnu izjavu kojom je rekla "A tko ako ne gospodin Bajić.". Da je to pitanje gospođa Kosor postavila prije no što je Vlada službeno gospodina Bajića predložila za treći mandat glavnog Državnog odvjetništva doista bi bilo i legitimno i dobro i možda bi veliki dio javnih polemika i rasprava već davno bio iza nas. Ali želim vas podsjetiti da u listopadu prošle godine kada smo raspravljali o Izvješću o radu glavnog državnog odvjetnika i Državnog odvjetništva u cjelini, kada je ovdje bio gospodin Bajić a moram priznati da mi je malo neobična situacija da parlament raspravlja o njegovoj kandidaturi a on nije ovdje pokraj ministra, da sam ja njemu osobno tada poručio da moje povjerenje više nema i obrazložio to činjenicom da se ne radi o osobnom odnosu nego mojem stavu da nisam zadovoljan njegovim pristupom u radu niti njegovim izvještajima. Danas smo čuli izrečeno je u ime SDP-a da glavni državni odvjetnik ne smije biti političar i da ne smije biti političan iz čega sam zaključio da oni smatraju da je gospodin Bajić političan. Meni se sad postavlja pitanje od kada je gospodin Bajić političan. Od 2002., 2003., 2005., 2006. ili je političan postao 2008. Ja 2008. Ja im mogu ali i ne moram vjerovati. Ali se onda postavlja pitanje da li je 2002. takva ocjena vrijedila prilikom njegovog prvog imenovanja za glavnog državnog odvjetnika. Treća stvar na koju želim podsjetiti je obaveza državnog odvjetnika da svake godine dođe pred Sabor sa svojim izvješćem. Ja sam pregledao šest izvješća gospodina Bajića za šest proteklih godina i ni u jednom njegovom izvješću nisam našao nijednu rečenicu u kojoj bi on Hrvatski sabor izvjestio, upozorio ili pozvao na pomoć da prvo, zakonodavni okvir Hrvatske nije dovoljno dobar da bude učinkovitiji no što je. U nijednoj rečenici nije spominjao da ne raspolaže dovoljnim brojem ili dovoljnim stručnim kadrom, nijednom izvještaju nije bio napomenut problem tehničke opreme kao ograničavajući moment i nikada ni u jednom izvještaju gospodin Bajić nije naveo da ima bilo kojih pritisaka od bilo koga na njegov rad. Ja sam ga pretprošle pitao da mi direktno odgovori što Hrvatski sabor mora učiniti, promijeniti, što napraviti da bi pravosuđe odnosno državno odvjetništvo i USKOK radili što bolje. Nije odgovorio na to pitanje i nikada u izvještaju to nije spominjao. Ja sam osobno razočaran i glavnim državnim odvjetnikom, ali i Državnim odvjetništvom u cjelini na koji način tumači postojeći Kazneni zakon, posebice članak 114. kada su u pitanju kaznena djela protiv radnika, radnih, socijalnih, mirovinskih i zdravstvenih prava. I sada smo svjedoci da na stotine i tisuće radnika ostaju bez posla u tvrtkama čiji vlasnici istovremeno, koji odlaze u stečaj, otvaraju ili su već vlasnici drugih tobože veoma uspješnih tvrtki. Cijela hrvatska javnost okrenuta je samo prema korupciji, a prema gospodarskom kriminalu, a smatram da naprosto ne može biti istina da veliki broj afera i slučajeva gdje poslodavci vlasnici naprosto dovode, a često i namjerno u stečaj tvrtke, da se Državno odvjetništvo tom "djelatnošću" do sada nije ozbiljnije … /Govornik se ne razumije./… Glavni državni odvjetnik je tom dijelu, dakle radničkim pravima, u svom izvještaju u prošloj godini posvetio jednu polurečenicu koja je glasila: bilo je 193 prijave po članku 114. KZ-a. Točka. I ništa više. To dovoljno govori o njegovoj osjetljivosti po pitanju kaznenih djela kada su radnici u pitanju. Primjeri nepostupanja. U posljednjih šest godina svjedočio sam nalazima Državne revizije mišljenja farba zeleno kada su bezuvjetna, žuto kad su uvjetna i crveno kad su nepovoljna. Što je bilo žuto farbano od 2004.? HAC, Fond za privatizaciju, HEP, Ministarstvo obrane, da samo neke nabrojim. Što je bilo crveno farbano unatrag četiri godine, dakle nepovoljno? Grad Zabok tri puta u tri godine crveno pofarbano, nepovoljno mišljenje. se ne razumije./… Zlatar. Općina Galovac dvije godine. Da je nakon prvog crvenog svjetla u nalazu Državne revizije Državno odvjetništvo odradilo svoj posao počinitelji ne bi imali šansu još dva puta ponovit to isto jer bi ostali bez funkcije. Izvješće Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Četiri godine, 16 crvenih, istih i nikom ništa. Nacionalno vijeće, Antikorupcijsko nacionalno vijeće pred kojim je gospodin Bajić dosad bio tri puta ako se ne varam, sa kolegom Cvitanom. Od njega nikada nisam čuo nijedan problem, osim tvrdnji da se jako dobro i da su rezultati fantastični. a očito je dobit će potporu većine u ovom Parlamentu, uskoro pred Sabor doći s izvještajem za 2009. Jedino što me u tom izvještaju bude interesiralo, jedino što ću tražiti o tom izvještaju će bit odgovor na pitanje tko je bio ili tko je kum hrvatske korupcijske mafije. Ako gospodin Bajić ni u novom izvještaju ne imenuje kuma hrvatske korupcijske mafije koji je očito bio toliko jak da njegov duh i utjecaj bio u njegovim uredima u Gajevoj, bez obzira na potporu prilikom imenovanja, onda bi bilo najbolje da gospodin Bajić odstupi sam, a ne da će čeka 2020. kad je rekao da ide u mirovinu. Hvala. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pa sad ne znam zapravo da li to po Poslovniku smijem ispravit da gospodin zastupnik Lesar nije dobro čitao ili nije vidio ili što jer je rekao da u šest godina čitajući izvješća nije naišao na

Gospodin zastupnik Ivan Hanžek, ispravak. **Hanžek, Ivan (SDP)** Prvo u ispravku da zahvalim kolegi Turku da je ukazao gospodinu Lesaru na pogrešno navođenje crvenog nalaza za grad ali s obzirom da se nije dobro čulo ispravak kolege Lesara. Ja moram glasno reći, ne radi se o Zaboku nego o Zlataru. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Dobro. I replika, potpredsjednica gospođa zastupnica Željka Antunović. Kolega Lesar govorio je kritički o efikasnosti, odnosno neefikasnosti Državnog odvjetništva na čelu sa državnim odvjetnikom u slučajevima kriminalnih radnji, odnosno krivičnih djela. Međutim, to me je potaklo da vam repliciram jer čini mi se da je od toga ili bar jednako tako važna i zadaća koju Državno odvjetništvo ima, a po meni ju ne obavlja dobro u slučajevima u kojima predstavlja državu u različitim sporovima koji imaju imovinsko-pravni karakter. Naime, iz političkih razloga Vlada Republike Hrvatske često je prozivala i otvarala nekakve sporove prema svojim građanima, prema općinama i gradovima diljem Republike Hrvatske otvarali su se sporovi koji nisu imali ništa drugo nego političku pozadinu iza sebe, ali koji danas, koji već godinama se vuku po sudovima i koji onemogućavaju da se provode i realiziraju brojni razvojni programi, razvojni projekti, zapošljavaju ljudi u tim područjima. Čini mi se da je jedan indolentan stav ja bih rekla neutralan stav kojeg je Državno odvjetništvo zauzelo u tim suludim sporovima gdje država vodi sporove protiv svojih građana kao da oni nisu građani države zato što su građani jedne općine, da je vrlo štetan i da bi tu trebalo mnoge stvari promijeniti. Da je Državno odvjetništvo i državni odvjetnik da su trebali imati proaktivan stav i poduzeti nešto da se rasterete naši sudovi, da se stvari riješe ili izmjenom zakona ako je to bilo potrebno ili aktivnostima prema Vladi u smislu dogovornih rješenja tih sporova. Hvala. Odgovor na repliku, gospodin Lesar. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Kolegice Antunović, ovaj politički diktat u radu Državnog odvjetništva se često spominje. Ja bih doista volio da sam državni odvjetnik barem jednom javno na tu temu istupi i da sve nas ili razuvjeri ili uvjeri da je to bio razlog takvog njegovog dosadašnjeg rada. Ali onda se pitam zašto državni odvjetnik ne priziva i onda takav politički diktat kad je gospodarski kriminalitet u pitanju. Zašto ne upozori Vladu da treba Kazneni zakon promijeniti u tom dijelu gospodarskog kriminaliteta pa da bude još učinkovitiji, tako da su mi ovi putevi političkih diktata naprosto nejasni. A nekako kad gledam boju i smjer njihovih kretanja više je okrenut prema Bruxellesu nego Zagrebu. I dozvolite mi gospodine potpredsjedniče, kolega Hanžek ispričavam se krivo sam rekao nije Zabok nego Zlatar, Zlatar, Zlatar a ne Zabok, Zabok, Zabok. Jel' se sad čulo dobro? Hvala.

Ovo mi je lapsus državni tajniče, jer najčešće sjede državni tajnici a ne ministri. U tom smislu hvala vam što ste došli. Na početku bih odmah htio izraziti podršku prijedlogu Vlade pogotovo uz obrazloženje koje je premijerka dala u pogledu Mladena Bajića kao budućeg glavnog državnog odvjetnika u sljedećem mandatu od četiri godine. Naravno, sve rasprave koje se događaju, događaju se u okviru glavnoga okvira rasprave a to je korupcija. I to korupcija koja je jednim dijelom problem koji nas opterećuje na našem putu prema Europskoj uniji. Ali drugim dijelom nešto što bi sami, čega bi sami trebali biti svjesni da je korupcija zlo kojega trebamo riješiti zbog sebe samih. o radu gospodina Bajića, ali još bolje reći o radu Državnog odvjetništva imao sam prigode govoriti kad se govorilo o izvješću za proteklo razdoblje podržavajući u tom izvješću rezultate rada koje su postigli i unutar Republike Hrvatske i unutar nastupa Republike Hrvatske na međunarodnoj sceni pogotovo u svjetlu pristupanja Europskoj uniji. Sinoćnje "Otvoreno" ako ste ga gledali, ne znam tko je gledao moglo vam je pokazat još jedanput kako je pravda možda spora, ali ipak se nju može dosegnuti. I moglo vam je pokazat kako u jedno vrijeme, polovna vremena o kojima smo razgovarali isto tako je postojao jedan državni odvjetnik, isto je tako postojala jedna određena politička volja i kako je temeljem političkih ciljeva na koje netko nije pristao došlo do jedne političke osude i kako je netko završio u zatvoru osuđen, a da je bio pravedan. I mogli smo čut jučer od ljudi za koje se ne može kazati da su na određeni način privrženi bili kardinalu Stepincu i Katoličkoj crkvi, mogli ste čuti kako puno dokaza koji su postojali jednostavno nisu uneseni u proces. Ako bi malo mira da mogu govoriti, ne mogu se koncentrirati! Razgovor o Bajiću i glavnom državnom odvjetniku danas je jedna vrlo delikatna tema zato što je rad Državnog odvjetništva izuzetno izložen pozornosti javnosti, izložen je pozornosti medija, ali je izložen pozornosti svijeta, odnosno medija na međunarodnoj sceni koji prate događanja u Hrvatskoj ocjenjujući koliko naša demokracija teče naprijed. Naime, znamo za ustavnu kategoriju trodiobe vlasti u Hrvatskoj, odvojenosti zakonodavne i izvršne i sudbene vlasti. Znamo i isto tako za demokratsko ustrojstvo Hrvatske i želju da ta demokracija nam što bolje funkcionira. Ali se isto tako sjećamo kako se o tome govorilo nekad maršal Tito kad je onda govorio da demokracija, ali ne pod svaku cijenu. Ja mislim da mi pokušavamo demokraciju uspostaviti pod svaku cijenu zato što ona ne predstavlja ništa manje od najboljega okvira unutar kojeg se danas svijet može razvijati. Interesantno je u tom kontekstu što je kolega Linić kazao da se na neki način optužuje SDP da su protiv gospodina Bajića zato što je povukao određene radnje radnje gonjenja protiv nekih članova SDP-a ili vrha SDP-a nije ta konstatacija nije zgodna, premda znam da nije mislio ništa drugačije od onoga što je rekao. Ali bi se mogao izvući zaključak pri tome da je HDZ za Bajića baš zato što je pokrenuo određene radnje protiv članova HDZ-a što mislim da takav zaključak koji bi se izvukao iz toga ne bi bio u redu. Današnji rezultati rada Državnog odvjetništva u svakom slučaju nisu rezultati koji se događaju u zadnjih mjesec dana ili zadnjih šest mjeseci, pa ni zadnjih godinu dana, nego su rezultati nečega što traje više mjeseci i više godina. I u krajnjem slučaju podatak koji smo čuli da je 80% presuđeno onako kako je Državno odvjetništvo tužilo, dokazuje da je uspješnost rada Državnog odvjetništva, a time i glavnog državnog odvjetnika vrlo velika. No postavlja se pitanje zašto bi netko uopće htio biti državni odvjetnik, glavni državni odvjetnik. Koje to dobro donosi nekome da bude glavni državni odvjetnik, s obzirom da takvu funkciju, pa time samim i osobu koja tu funkciju obnaša zapravo nitko ne voli. Za sve je kriv ili zato šta je osudio, naravno proganjajući, ili zato šta nije progonio za nekoga koga smo mislili. Je li to samo profesionalni izazov da se dosegne nešto, je li to osjećaj da se svojim radom postiže društveni boljitak, je li to novac koji stoji iza toga, pogotovo ako gleda da vas čitavo vrijeme osuđuju kroz utjecaj politike nad stolom ili ispod stola, a što je kolega Šeks bez ikakvog licemjerja sa sa govornice kazao ne postoji ništa što je baš tako odvojeno od politike, jer smo svi mi često i na jednoj i na drugoj strani. Prema tome, taj kontekst odvojenosti ili utjecaja politike onakav kakav se može smatrati da je normalan i da funkcionira svugdje u svijetu, samo je pitanje da li se prekoračuje ta mjera. Govoreći o radu glavnog državnog odvjetnika ne može se preskočiti rad čitavog tima na čijem čelu stoji glavni državni odvjetnik i mislim svi rezultati pozitivni, svi eventualno nedostatci koji se mogu uputiti o radu odnose se na čitav jedan tim na čijem je on na čelu, ali bivajući na čelu i daje jedan svojevrsni pečat, hrabri, potiče i svojim zalaganjem i predanošću koju kolega Milanović nije osjetio, barem brojem sati koje radi na tom poslu, vjerojatno potiče i druge da daju od sebe puno više nego šta bi recimo motiv plaće ili nečega drugoga bio dostatan. Isto tako treba shvatiti rad Državnog odvjetništva u kontekstu permanentnih pritisaka javnosti koja se manifestira kroz medije ili medije kroz javnost, i recimo odbijanja prihvaćanja davanja suglasnosti za izbor kako bi se zapravo na takav način još više pojačao pritisak. Ja mislim da Bajić i njegov tim, ne bi ga nikad odvajao od toga, mada on ima svoj poseban značaj u tome, apsolutno zaslužuje povjerenje, da je njegov rad utemeljen, barem do sada bio na savjesti, na savjesti kao moralnoj kategoriji osobe, i na savjesti profesije koje se bavi. On ima na raspolaganju sada zatvorske pretpostavke, on ima i političku volju Vlade, ali ne kao pritiska politike, nego kroz one sustave Vlade koji tu omogućavaju korektniji i bolji rad, otvaraju koridore da bi Državno odvjetništvo moglo raditi, to su Ministarstvo pravosuđa u prvom redu i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Moram voditi računa o tome da je korupcija moralna kategorija, a da ono o čemu često ovdje razgovaramo je samo dio korupcije kriminal. Da ne govorim o porijeklu i definiciji korupcije. Korupcija se od odnosa majke i djeteta da bi nešto pojelo, pa da ne znam do kakvog kriminala manifestira. I kao zaključak, a mogao bi još puno toga govoriti, htio bih reći da dao Bog da Bajić kao metafora Državnog odvjetništva, kao glavni državni …/Govornik se ne razumije./…, ali metafora Državnog odvjetništva nastavi raditi jednako kao i do sada svjestan da kod i njega postoje propusti kao i kod svih drugih u poslu, samo što je njegov rad više izložen pozornosti javnosti, ali i utjecaju raznih interesa kojima se treba odoliti. Pa čak ni ja nisam savršen, iako za sebe ponekad to mislim. U svakom slučaju vjerujem u čestitost i stručnost, ne samo Bajića, nego i svih njegovih suradnika. I ubuduće molim Vladu da pomogne da uspiju nekoga zaposliti, puno im ljudi fali, na natječaju se ne javljaju jer nitko neće da radi za tako male novce.

Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Prvi je za repliku se javio gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko kolega Rošin moram vas podsjetiti vi ste dali jedan veliki intervju u jednom nacionalnom tjedniku, u trenutku kad je odlazio bivši premijer. Izjavili ste da je to toliko složen, misaono složen odlazak da nitko od nas ne može shvatiti poruku zašto je on otišao i da će se jednom vratiti. Evo mi smo shvatili vrlo brzo zašto je otišao, jer je zaključao sve ladice Ureda državnog odvjetnika Mladena Bajića u kojem su stajali predmeti povezani sa visokom političkom korupcijom koju je kreirao vaš bivši premijer, a sada se cijela vaša Vlada, na čelu sa premijerkom ponaša poput svjedoka pokajnika. Svi ste svjedočili korupcijskom ponašanju i procvatu korupcijske klime, zajedno sa državnim odvjetnikom, a sada poput svjedoka pokajnika pokušavate kupiti još dio mandata kako bi prikrili sve ono što se do sad nije uspjelo. **Bebić, Luka (HDZ)** Odgovor na ovu vrlo preciznu repliku će dati gospodin govornik se ne razumije./… način kako bi vaš predsjednik kluba kazao you never know. Treba čekati vrijeme da prođe, vrijeme će pokazati. Kažem vam i za Stepinca se eto koliko godina, 50 godina nakon njegove smrti pouzdano zna šta se događa, je li tako? Prema tome vidjet ćemo šta će se i s time događati. Mogu li govoriti? Ono drugo što ste kazali je karakter vaše špekulacije, i zato ja molim državnog odvjetništva i zato mu dajem povjerenje da sve slučajeve istraži do kraja i da se skine stigma mogućih špekulacija što je ovako bit će ovako, što je onako bit će onako. Dakle kad dođemo do kraja znat ćemo na kojem smo kraju puta došli. Sve ostalo je vaša špekulacija. nismo policajci, nismo USKOK, nismo Državno odvjetništvo, a nismo ni sud. Prema tome, suzdržimo se oko kvalifikacija nečega što ne znamo i to u maniru navijanja. Navijanje i navijači idu na utakmice, a ne u Sabor.

državnog odvjetnika i i točno je da su pripreme bile malo dulje. Ali treba reći da smo i mi svi zaslužni što je ovo sve krenulo jer smo donošenjem zakona i konačno davanjem i sredstava koji su bili potrebni za rad i USKOK-a i Državnog odvjetništva omogućili državnom odvjetniku da radi ovo sve što sad vidimo. znamo da kod njega postoji puno ladica i puno ormara, ali mi smo vječni optimisti. Nadamo se da će početi jednog dana izvlačiti iz tih ladica 2003. godinu koja je sigurno bila godina i korupcije i kriminala najveća koliko ja shvaćam. Bar po količini novca koji je utrošen bez javnih nabava, neću spominjati tih 4 milijuna ili mogu jel' za nagibne vlakove pa 210 vatrogasnih cisterni. Dakle, sve je višestruko veće nego što su bili kamioni, a po istom obrascu. Postojale su odluke Vlade na zatvorenim sjednicama, dakle bez ikakve podloge radilo se štošta toga. Prema tome, jednog dana otvarat će se ladica po ladica, a kolege evo s moje desne strane molim ovdje da budu strpljivi doći će i oni na red. Hvala. Odgovor gospodin Rošin, izvolite. vrlo složeni i ponekad jako dugotrajni jer ne postoje instrumenti za to. Državni odvjetnik je ovdje govorio za govornicom braneći svoje izvješće kad su ga napali za jedan konkretan slučaj jednog našeg saborskog zastupnika, ne trebam govoriti tko je, kad je kazao da on nije bio na tržnici u Zaprešiću. Mislim da je i ta slika koju je dao pokazala kako su neke stvari funkcionirale i kojim su putem išli. U svakom slučaju rekao sam pravda je možda spora, ali dosljedna. Kazao je da je vrlo temeljit i da za sve ono što se špekulira treba imati vrlo jake dokaze. Čak i ono što ja vidim i pouzdano mogu svjedočiti da je, ako to ne mogu dokazati ostaje samo na mojim riječima. Vjerujem da je Bajić dovoljno profesionalan i da je čitava njegova ekipa dovoljno profesionalna da kad izađe sa nečim na kraju da je onda siguran da to tako je. Hvala lijepo.

da ćete podržati imenovanje glavnog državnog odvjetnika iz razloga što je očito iz izvješća poboljšanje njegovoga rada jer on sad ima 70% osuđujućih presuda i to je točno. Dapače, ne 70 već i za ovu 2009. godinu skoro i 90, ali mnogi od nas koji su sjedili ovdje u Hrvatskom saboru i 2005. sjetit će se da je upravo SDP zdušno podržavao gospodina tada istog glavnog državnog odvjetnika. 2005. godine kada je Državno odvjetništvo imalo svega 40% osuđujućih presuda. Što znači da su su optužbe bile nekvalitetno, optuživalo se sudstvo koje ne presuđuje. Ja sam tada pitala trebamo li okrenuti naše misli i glave prema državnom odvjetništvu? Je li oni imaju alate i je li oni kvalitetno optužuju? hrvatska Vlada u ovom i proteklom sazivu donijela je niz izmjena zakona kojima je dala tom Državnom odvjetništvu alate i koje je onda moglo obavit svoj posao da bi danas imao gotovo 90% osuđujućih presuda. I ja sam, za razliku od zastupnika Lesara, pročitala u izvješćima da se tražila pomoć i u ekipiranju i u sredstvima državnog proračuna koje ovaj Hrvatski sabor osigurao i u nekim zakonskim izmjenama gdje se također poslušala sugestija Državnog odvjetništva. Ali danas to isto Državno odvjetništvo ne valja, njegovo izvješće za 2008. SDP ne prihvaća. Zašto? Sa jedinim argumentom da u određenom slučaju nije postupilo i to prije provođenja i istrage i predistrage onako kako je to odgovaralo dnevno političkim željama SDP-a. Ili možda zato jer će se ipak otvoriti neke ladice ili škafetini tamo iz nekih godina prije pa će se možda vidjeti kako je prodana Pliva. Možda će se u ovim novim istragama prisjetiti da je kontrolni paket Plive prodan 2003. godine itd. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala gospođo. Izvolite gospodine Rošin, odgovor. Kolegice Lovrin napravili ste prispodobu onog vremena kada je gospodin Bajić došao i sada tih 40% i gotovo sad 90%. Može to bit dijelom rezultat razlike u obnašanju te dužnosti kao osobe, ali isto tako velikim dijelom je pitanje alata koji su stavljeni na raspolaganje da bi netko mogao raditi. Ja iz ovog iščitavam ne samo da je da je glavni državni odvjetnik voljan da radi nego da ima instrumente, da ima alate s kojima će raditi. Nažalost, tamo ima puno lopata koje nema tko uzeti u ruke. Premda ako ostavite lopatu negdje u dvoru budite sigurni neće vam je nitko ukrasti. Hvala. Imamo još replika. Gospodin Nenad Stazić, izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Poštovani kolega Rošin, govoreći o uspješnosti odvjetništva naveli ste postotak od 98% dobivenih sporova na sudu. Time radite jednu logičku i metodološku pogrešku koju je napravila i premijerka jutros predstavljajući prijedlog Vlade i braneći Bajića i hvaleći njegovu uspješnost. Naime, što govori ovaj postotak, ovaj podatak od 98 ili 89%? To je postotak uspješno dovršenih predmeta pred sudom. To može govoriti o kvaliteti pripremljenih optužnica jer je njih malo pred sudom. To govori o tome da je 89% optužnica rezultiralo osuđujućom presudom, ali to još uvijek ne govori ništa o uspješnosti odvjetništva u onom dijelu u kojemu ono ne ide u progon tamo gdje bi trebalo. Jer taj podatak, kad Državno odvjetništvo ne ide u progon iz političkih razloga, to u ovu statistiku ne ulazi. Prema tome, ova statistika je točna i svaka njoj čast, ali njom se ne može poništiti teza da netko ne zaslužuje biti imenovan za državnog odvjetnika zbog toga što ni ne podiže optužnice niti ide u progon iz političkog straha ili političkog respekta. Odgovor gospodin Jerko Rošin, izvolite. **Rošin, Jerko (HDZ)** Da počnem s time da teza nije tvrdnja nego je iznesen stav, da počnem od toga. Drugo, da nastavim u odnosu na vaš uobičajeni način nastupa ne govorite o onome što je predmet nego ono što bi htjeli reći. Da ste me slušali pozorno i ako pogledate fonogram nikad nisam izustio brojku od 98%, nisam uopće izustio uspješnost te brojke. Možda je premijerka to rekla, ali ja ne, a vi replicirate meni, a ne premijerki. A ja sam samo u svom Odboru na repliku kolegici Lovrin kazao o 40, odnosno 80%, skoro 90% koje je ona rekla, ja to nisam rekao. Prema tome, niste mi mogli replicirati u tome jer to jednostavno nije istina. A drugo, kada govorite o uspješnosti, znači prihvaćanje da sud presudi onako kao što je Državno odvjetništvo mislilo da bi sud trebao presuditi, postoji mišljenje suda koji je, problem je u tome što javnost misli, jer se tako prezentira da sve što državno odvjetništvo na neki način procesuira, pokrene, optuži da to tako mora i završiti, ali onda nam sudovi ne bi ni trebali nego bi svi predmeti završavali na razini državnog odvjetništva ili tužiteljstva. Problem je kada moj meni prijatelj kaže ako jedan naš saborski kolega ne bude osuđen da je to sramota za Hrvatsku, a možda je nešto u postupku tog procesa bilo naopako. Možda neki dokument, neki dokaz nije bio predstavljen a možda je neki bio krivo interpretiran, ali zašto da mi ulazimo u to da sudimo ono što treba suditi netko drugi. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I konačno replika gospodin Krešimir Ćosić izvolite. Poštovani zastupnik Rošin je ukazao na različite vrste pritisaka kojima je Državno odvjetništvo posebno glavni državni odvjetnik izložen u svojem radu, jedna od tih vrsta pritisaka odnosi se i na medije iz različitih razloga, ti razlozi mogu biti objektivni zbog uloge medija, kako bi se javnosti Hrvatskim građanima osigurala stvarna istina, poneki puta ti interesi mogu biti komercijalni i onda zaista dolazimo do neprihvatljive vrste pritisaka, medija, pa čak javnosti indirektno na rad državnog odvjetništva. Odgovornost i važnost medija itekako potrebno istaknuti, objektivno informiranje, profesionalno informiranje, istraživačko novinarstvo itd., sve ono što je sastavni dio suvremene, razvijene, kompetentne demokracije. NO, međutim, vrlo često to u Hrvatskoj stvarnosti ne izgleda na taj način. Spomenut ću samo jedan slučaj, jedno iskustvo prošlog ljeta, jedne afere koja je dobila snažan spin iz političkih razloga, preuzeti su navodi u medijima, na prvim stranicama, na način koji nije odgovarao ni objektivnom informiranju stvarnosti niti istini. Umjesto informacija koje su Hrvatskoj javnosti trebali dati i davali su eksperti stručnjaci, doktori znanosti itd., medijska informacija dolazila od čovjeka koji apsolutno nije bio kompetentan davati, osuđivati određeni problem. Čovjek koji je neškolovan, nekompetentan informirao je Hrvatsku javnosti. Na žalost informacija od pet doktora znanosti nikada nije dobila mjesto u u medijima niti u Hrvatskoj javnosti to je taj sukob interesa koji itekako zaslužuje pažnju. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor gospodin Rošin. **Rošin, Jerko uzgred spomenuo medije kao dio naše javnosti, našeg svakodnevnog događanja i nisam mislio da ih trebam posebno apostrofirati. Mediji imaju velike zasluge što jedan segment medija istražnog novinarstva puno toga nanjušio, istraživao itd., problem je samo kada se krene i u presude a ne samo staviti na raspolaganje nekome drugome. Mediji isto tako nose sobom i odgovornost nose sobom i pohvale, nose sobom i pokude kao što smo svi mi skupa, ali je vrlo važno da mediji ne preuzmu funkciju sudnice nego samo upozorenja i davanja do znanja onima koji o tome trebaju profesionalno o tome Hvala lijepa. Idemo dalje. Na redu je gospodin zastupnik Igor Dragovan. Izvolite. **Dragovan, Igor (SDP)** Gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Uvodno kratko želio bih reći nešto to je da mislim i pozivam državnog odvjetnika da jednom pa zauvijek nešto što se ostavlja kao dilema iz 2001., 2002., i 2003. da se sada nakon 7 godina više završi i mislim da je jako bitno da se jasno kaže da li nešto postoji ili ne postoji, a pogotovo da li nešto postoji nakon 7 godina, pa i vi gospođo bivša ministrice Lovrin da govorite o nekim paketima i o tome što je bilo 2003. niste baš nešto pozvani da o tome govorite, jer ste smijenjeni sa ministrice, zato što niste imali snage i sposobnosti se obračunati sa organiziranim kriminalom i korupcijom. Državni odvjetnik je vrlo važna dužnost, njegova neovisnost, poštenje i pravednost su vrlo važni za izgradnju povjerenja građana u institucije države. Ja mislim da je Mladen Bajić vrlo kvalitetan, stručan i sposoban ali mu zamjeram neodlučnost da u političkoj klimi koja je bila žestoko protiv uopće spominjanja korupcije, a kamoli bilo kakvog poduzimanja u borbi protiv korupcije nije napravio ništa. Ono što bih vam poštovani kolege htio reći nije dobra podjela na vaš i naš, mi to u SDP-u nikada nismo gledali na takav način ni onda kada smo predlagali državnog odvjetnika Mladena BAjića 2001. godine. Kada vi govorite vaš i naš jer stvari gledate na takav način, a ne po kriteriju sposobnosti, neovisnosti, poštenja i pravednosti onda trebate znati da je Mladen BAjić nepune dvije godine obnašao dužnost za vrijeme vlade Ivice Račana, a ostalih 6 godina po kriterijima koje vi držite najvažnijim je onda vaš. Bujanje korupcije poštovane kolegice i kolege nije od jučer, nije od prije tri mjeseca, a pogotovo nije od prije 6 mjeseci kada je otišao bivši premijer. To je proces koji traje godinama, ali uz nečinjenje državnog odvjetništva izdana je dozvola za koruptivno obnašanje vlasti. Nije se učinilo gotovo ništa da se jasno kaže da je korupcija u Hrvatskoj narasla do neslućenih razmjera i ne samo do vrhova vlasti nego da se tamo stvarala, organizirala i provela i da je to sve skupa dovelo do eskalacije korupcije u okviru ministarstava i javnih poduzeća. To je vrlo bjelodano jasno u posljednjih 6 mjeseci na koje se svi skupa pozivate. Afere koje traju preko 5 godina, 4 godine i dan danas su otvorene poput Sunčanog Hvara, pa i Maestra pa i Liburnija hotela, podsjetimo se itako tako u kontekstu velike medijske rasprave i ovoga svega što se događa oko "Podravke", kako je jedna tvrtka isto tako prodana na političkom dogovoru u Veroni, govorim o "Plivi". A isto tako 2007. godine je i uvaženi potpredsjednik uvaženog Doma ovdje upozoravao na malverzacije pa su i postojale određene prijave u "Podravci", a od 2007. godine do sada da se reagiralo možda su se i ogromni novci mogli spasiti. Tu je i Otok znanja, odnosno hoteli "Koločep" koji su postali aktualni u zadnja dva, dva, tri dana. Jel bojim se da to ide u funkciju rješavanja nekih neraščišćenih odnosa u smislu preuzimanja Hrvatske televizije. A što sve zajedno povezuje, to državni vrh, Hrvatski fond za privatizaciju, ministri? Sve je to ostalo nedodirnuto zato što je vrh vlasti na određeni način odgovarao za stvari koje su se događale u tim institucijama, zato što su ministri i članovi Vlade sjedili u nadzornim odborima i upravnim odborima tih istih poduzeća čije uprave su napunile sada Remetinac. "Brodosplit" je spomenut ovdje, a spomenut ću ga iz razloga gdje se dokazuje priča o nesuradnji između policije i Državnog odvjetništva u kojem je Državno odvjetništvo ukazivalo na određene nezakonitosti i nepravilnosti, a policija uredno prešućivala i ništa ne radila i ništa ne poduzimala po pitanju "Brodosplita". Nerijetko se moglo čuti iz visokih, neslužbenih, anonimnih izvora iz Državnog odvjetništva da ovo postaje velika opstrukcija u policiji i da se neke stvari ne mogu napraviti. Ja bih više cijenio da smo to mogli čuti od državnog odvjetnika, da je to rekao glasno, da je to rekao javno i da je to rekao u Hrvatskom saboru, u ostalom to mu je i obaveza jer ga ovaj cijenjeni Dom između ostaloga i bira na dužnost. Gospođa premijerka je u svom uvodnom izlaganju rekla da je Vlada uspjela izgraditi zakonodavni sustav za provođenje borbe protiv korupcije i to je točno. I svi mi skupa smo u tome sudjelovali i svi mi skupa smo u tome pomagali. Ali postoji jedno otvoreno pitanje. Što se čekalo 6 godina? Svi ti ljudi koji su sudjelovali sada u izgradnji toga sustava ili ga predložili, sjedili su u toj Vladi i onda i sada. A ona je bila najbliža suradnica bivšeg premijera. Zakonska regulativa nije najveće ograničenje, nego politika koja nije dopuštala istraživanje kriminala svake vrste. Nitko ne smije biti nedodirljiv pred zakonom i brzina reakcije i efikasnosti treba biti jednaka apsolutno za sve. Bili oni u ovoj ili onoj političkoj stranci, pripadali ovoj ili onoj političkoj opciji, svi moraju apsolutno biti jednaki pred zakonom. Ali isto tako i Državno odvjetništvo i svi svi oni organi koji moraju raditi svoj posao neovisno od politike, moraju biti brzi, efikasni i moraju svoj posao raditi bez obzira da li je postojala klima ili se ta klima sada promijenila, da li tih okolnosti nije bilo, a sada te okolnosti postoje. Zapanjujuća je bila brzina kako je jedan bivši dužnosnik ministar bio od strane Državnog odvjetništva amnestiran da nije kriv. Još zapanjujuća od toga jedino je bila veća brzina kako je Državno odvjetništvo reagiralo na na premijerkin stan i pitanje oko njenog stana, bez obzira što se ta priča vrti godinama i mogla je biti riješena davnih dana, a ne kada je sada nedavno izašla u javnost. Ali isto tako i činjenica da postoji određena presuda Ustavnog suda u kojem se govori da taj pravilnik nije bio zakonit, da je bio nemoralan, jer po tom pravilniku jedan čovjek koji je u tom trenutku bio izuzetno moćan je mogao odlučivati što god hoće. što god hoće. Što god hoće mogao je odlučivati i u istinu po tom pravilniku je on to mogao i napraviti. Isto tako je činjenica da se jedno stanarsko pravo od stana 38 kvadrata nakon određenog vremena to isto stanarsko pravo prebacilo se sa stana od 38 kvadrata na stan od 90 kvadrata. To su samo činjenice i moja razmišljanja. Dva puta sam glasao protiv izvješća državnog odvjetništva. I naravno da neću podržati izbor u ovom trenutku ponovno Mladena Bajića za glavnog državnog odvjetnika iz razloga što smatram da državni odvjetnik pored onih karakteristika koje sam naveo, a to da bude vrlo kvalitetan, stručan, sposoban i osposobljen za posao koji radi, mora biti odlučan da ponekad pliva i protiv struje, da ponekad pliva i uz struju zato što radi apsolutno za javno dobro i u interesu građanki i građana Republike Hrvatske. Hvala. Imamo 5 ispravaka i 5 replika. Prvo ispravci. Moja je ovako praksa da ne bi slučajno bilo, ako se netko prvi javi za ispravak, onda svi ispravci idu. Ako se netko prvi javi za repliku, onda idu sve replike. Pa ću ja tako nastaviti. Prvi je ispravak gospodin Niko Rebić. Izvolite. Pa netočno ste ustvrdili kolega Dragovan da vi niste gledali koji su vaši koji su naši. Naime, vi ste dolaskom na vlast 2001. godine počistili sve HDZ-ove kadrove pa i državnog odvjetnika. Za razliku od vas mi smo procjenjuju ći rad vašeg državnog odvjetnika kojeg ste vi doveli, smatramo da je dobro radio, mi smo ga ostavili, evo i danas ga biramo. A to što vi niste više dobri sa vašim drugom, evo ja sam bio jedini koji nije bio za Mladena Bajića, sada kada ste vi protiv, ja ću biti za njega. Više sliči na repliku, jel tako ovo. Gospodin Krunoslav Markovinović. Molim ispravci neka bude što se ispravlja. Dakle ispravkom bez žutih pločica. Dakle, ispravak slično kao i ovo ovdje nije točno da slučajeve dijelimo na vaše i naše. To je danas dokazao i predsjednik vaše stranke koji je nabrojio isključivo nekoliko slučajeva koji se događaju u vašoj stranci, ali to su slučajevi beznačajni prema tome nećemo ih. Također sami ste sada spominjali "Brodosplit", a niste spominjali recimo Lenac, niste spominjali hotele koji su prodani u bescjenje, upravljačka prava INA-e i slično. Prema tome, itekako dijelite slučajeve na vaše i naše. Hvala. ispravak. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepo. Evo ja ću ispraviti također taj navoda da SDP ne dijeli počinitelje ili osumnjičenike za kaznena djela korupcije na vaše na vaše i naše ali nešto drugačije. Upravo danas smo nazočili jednoj takvoj podjeli jer je vaš predsjednik kluba u svom uvodnom izlaganju održao lekciju premijerki zato što se usudila u aktualnom satu odgovoriti Ispravak. **Lovrin, Ana (HDZ)** Ispravljam da nije točno da se ne dijeli na vaše i naše. Dijeli se jer je odgovor premijerke bio "Zastupnik bi bio dosljedan i vjerodostojan da je nakon pet ili šest slučajeva insinuacija prema HDZ-u spomenuo i jednu prvostupanjsku presudu u odnosu na bivšeg pomoćnika ministra za vrijeme SDP-a" itd.

gospodina zastupnika koji kaže da gospodin Bajić nije napravio ništa na sprječavanju korupcije. To je netočno jer upravo smo mogli vidjeti koliko je zapravo gospodin Bajić napravio u zaštiti, u u smislu zaštite državne imovine kroz uknjižbu jednako kao što ćemo vidjeti što će sve napraviti u budućnosti na zaštiti imovine, državne imovine kroz novi zakonodavni okvir. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** I ispravak gospodin zastupnik Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja tvrdim da je netočan navod kojeg je izrekao gospodin Dragovan, a naime rekao je da je Ustavni sud poništio Pravilnik temeljem kojega je tadašnji ministar obrane omogućio otkup stana predsjednici Vlade Jadranki Kosor, dakle da ga je poništio, da je nezakonit i nemoralan. Naime, Ustavni sud nije poništio taj pravilnik nego ga je ukinuo a to je bitna razlika. Naime, da je poništio onda bi svi akti koji su temeljem tog pravilnika doneseni bili poništeni i nezakoniti. Naime, Ustavni sud ga je ukinuo i to ga je ukinuo zbog toga što taj pravilnik nije bio objavljen u "Narodnim novinama". I druga stvar, nije točno da je nezakonit. Naime, Ustavni sud je u svom obrazloženju rekao da je ministar imao pravo ovlasti temeljem zakona takav pravilnik donijeti. I treća stvar, nije Ustavni sud rekao da je nemoralan jer Ustavni sud ne ulazi u to da li je neki akt moralan ili nemoralan nego je Ustavni sud njega ukinuo samo zbog toga što nije bio objavljen u "Narodnim novinama". **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na replike. Prvi za repliku se javio gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Dragovan, ispravno ste primijetili da SDP nikad ne inzistira na ljudima zbog toga jer su naši ili vaši. vaši. Apsolutno, prvi kriterij je stručnost i odgovornost i sposobnost da obavite posao koji vam je povjeren. Da je tome tako ispalo bi da sad SDP trebao podržati Mladena Bajića jer ga je on i predložio. Po vašem kriteriju gospodo iz HDZ-a, pa Mladen Bajić je naš. Ali mi upravo suprotno vidimo da posao nije odrađen kako treba i mislimo da tu stvari treba promijeniti. Da li je Mladen Bajić jedina osoba u Hrvatskoj koja je odgovorna i kojoj je moguće dati da radi taj posao, apsolutno ne. A kada ste dotakli sada stana premijerke Kosor, da li je možda malo nevjerojatno da Državno odvjetništvo rješava slučaj stana premijerke Kosor u jedan dan. Da li to izgleda možda malo sumnjivo? Ili je premijerka Kosor na linku sa Mladenom Bajićem kao onoga dana kad ga je pozvala nakon presice bivšeg premijera Sanadera da joj dođe u posjetu u Vladu. Da li tu govorimo o političkim pritiscima? Ja mislim da prije tu govorimo o političkim pritiscima nego o bilo čemu drugome. Odvjetništvo nije tako urgentno kada treba rješavati masu drugih stvari, ali kada je trebalo dati odgovor i pokriće premijerki Kosor u jedan dan se sve rješava. Nema problema, nategnut ćemo odluke, sve će biti zakonito. Tako da nemojte govoriti molim vas da ćete zato što ćete imenovati Mladena Bajića prestati sa političkim pritiscima. (HDZ)** Pazite, moguće je budući da je problematiziran stan gospođe Kosor već davno, ima nekoliko godina da je Državno odvjetništvo to ustvari ispitalo i da nije trebalo sad novih pet mjeseci nego odmah riješiti. Moguće, ne kažem da je to tako, ne tvrdim ništa.

ništa drugo nego da radi svoj posao. To je izazvalo salvu smijeha, bure i negodovanja s druge strane, od strane HDZ-a. Mislim da veću uvredu gospodin Bajić i općenito Državno odvjetništvo time nije moglo doživjeti. Dakle, ono koje ne vjeruje, ono istinski u to ne vjeruje da je on bio samostalan i da nitko na njega nije vršio pritisak, onda oni to ne vjeruju jer oni ne mogu izaći iz svoje ljušture, oni se mjere svojim laktom. Oni misle, i dalje su uvjerenja da kad su na vlasti da pravosuđe u cjelini mora biti njihova sluškinja, doslovno to je njihov način shvaćanja. Evo još jedan primjer, to je skandal, za pravosuđe par exellance, ovo se još nije dogodilo iz obavještajne zajednice izvjesni Dinko Majić iz Operativno-tehničkog centra daje naloge postupanja sudovima kako će postupati u tehničko-operativnim mjerama koje Državno odvjetništvo traži a sud odobrava. Ono daje nalog, ono se usuđuje svim sudovima općinskim nadležnosti i županijskim je dalo takve naloge. Pa to je skandal prvog reda. Gospođa premijerka Kosor šuti, novinari pitaju što je s time, je'l Vlada imenuje tog lika. Ona šuti o tome. Eto to je ono kolega Dragovan što HDZ je mislio, što misli i što će misliti dok god je na vlasti o neovisnosti pravosuđa. Na redu je gospodin zastupnik Boris Kunst za repliku. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Vidite kolega Dragovan, vaše teze o političkoj podložnosti glavnog državnog odvjetnika su iznimno šuplje a šuplje su iz tog razloga jer upravo za vrijeme ove vlasti je taj glavni državni odvjetnik pokrenuo niz akcija u borbi protiv kriminala. A ja vas pitam obzirom da ste ga vi 2002. godine predložili i doveli na mjesto glavnog državnog odvjetnika da li je jednu akciju pokrenuo protiv nekoga od vas u tom razdoblju. Nije. Zašto nije? Jer ste spomenuli pokojnog Račana. Znate zašto nije? Zato jer je politički sputavan bio. A gledajte i ptice na granama su vam šuškale o pojedinim aferama o kojima još uvijek ima vremena glavni državni odvjetnik da ih pokrene. Sumnjiva prodaja 25% strateškog paketa dionica INA-e i Plive, pa Sunčani Hvar šteta državi, INA prodaja benzinskih crpki, Riječka banka itd., da vam sad ne spominjem i ne navodim još neke nerazriješene afere o kojima ima on posla sigurno još uvijek da ga i završi. A što se tiče oko prozivke stana, pa mislim da stvarno bi trebali dobro razmisliti kad ste to sad rekli. Vaš predsjednik stranke je zloupotrijebio položaj, došao u sukob interesa, iskoristio svoj položaj da bi dobio određene pogodnosti u banci koje ovi građani u ovoj državi ne mogu dobiti. I na kraju, meni je stvarno razumljivo zašto HDSSB je protiv imenovanja gospodina Glavaša. To mi je potpuno jasno, ali mi je stvarno nerazumljivo zašto SDP.

Gospodine Kunst, vrlo ste kontradiktorni. Prvo govorite ovdje što je to Mladen Bajić ili šta bi on trebao istražiti 2001., '02., '03. itd. Pa što to nije napravio? A sad ga predlažete opet. Kontradiktorni ste. Vi sad govorite o nekim stvarima, a on je državni odvjetnik od tada od kada je. Prije svega je postojalo istražno povjerenstvo u "Viktoru Lencu" u kojem ste svi sjedili i rekli da je sve u redu, "Excelsior" i sve ove afere, sve je odbačeno od strane Državnog odvjetništva i ovo je jedini primjer, gospodine Kunst, u kojem vi pokušate prljati, u kojem pokušavate uprljat sve. Nisu svi isti, neće biti svi isti i neće svi odgovarat isto pred zakonom jer jedni kradu, a drugi ne kradu. Jedni sakrivaju krađu, a drugi je ne sakrivaju i bore se u javnosti da se sve otkriju. E to je razlika između vas i mene. Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa. Kolega Dragovan i vi ste uočili četiri stvari koje su se ponavljale u dosadašnjoj raspravi. Povoljna klima za borbu protiv korupcije sada navodno postoji. Kada su u HAC-u smjenjivale uprave i nadzorne odbore rekli su da su smijenjeni zbog nepovoljne klime. Dakle, imamo problem sa klimatskim promjenama. Ako je klima najvažniji kriterij kod imenoanja državnog odvjetnika onda bih ja bio slobodan predložit najboljeg stručnjaka za klimatske promjene u Hrvatskoj, a to je gospodin Sirković. Međutim, četvrta točka koja se stalno spominje je politička volja. Ako je sada politička volja za borbu protiv korupcije prisutna, a prije nije bila onda zapravo priznajemo da mi imamo u Hrvatskoj problem ne s korupcijom nego političkom korupcijom pa bi i drugi smjer traženja najboljeg kandidata za državnog odvjetnika bio po meni Remetinec jer tamo su oni torbari ili će biti oni torbari koji imaju dokazano sposobnost po političkoj korupciji i najbolje razumiju kako ona funkcionira. I gospođa Biljana Borzan, također replika. **Borzan, Biljana (SDP)** Pa evo kolega Dragovan, govorili ste na početku svog izlaganja o stručnosti, o kompetenciji gospodina Bajića. To definitivno jest razlog zašto je SDP predložio njega za za državnog odvjetnika dok smo bili na vlasti, isto tako podržali njegov reizbor kad smo bili u opoziciji, podržali njegova izvješća od unazad dvije godine. Dakle, bili smo vrlo dosljedni što nam se spočitava sa suprotne strane sabornice da nismo, no u međuvremenu su se dogodila dva momenta. Jedan je taj da naprosto se pokazalo borba protiv korupcije od strane Državnog odvjetništva nedovoljno aktivna, dakle neefikasna, a s druge strane nemamo niti u javnosti niti danas s druge strane sabornice bilo kakvo suvislo objašnjenje što se to dogodilo da je gospodin Bajić najedanputa naglo počeo istraživati i otvarati silne afere. Naravno da se kod nas rađa sumnja da se radi o tome da je u dogovoru s premijerkom počeo otvarati afere jer Vlada nema odgovor na krizu pa sada zabavlja javnost kroz otvaranje korupcijskih afera. Je li to možda razlog? Evo ja bih voljela čuti od strane HDZ-a što se to ustvari dogodilo. Nije mi jasno, svi se ovdje u HDZ-u prave da ne primjećuju da je gospodin Bajić najednom naglo živnuo. Koji su pravi razlozi za to, o tome svi šute. E upravo zbog toga što su sumnje da se definitivno ne radi o tome da je on najedanputa shvatio koji je njegov posao, na nama je da ne podržimo njegov reizbor. Hvala lijepa. I još ćemo prije pauze čuti raspravu gospođe zastupnice Milanke Opačić. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Moram priznati da je žalosno svaki puta u ovom Domu slušati raspravu u kojoj kada se krene govoriti o određenim određenim problemima ili o nekim kadrovskim rješenjima, da se u principu uvijek onda iz redova HDZ-a nastoji nabacivati što je moguće više blata kako bi svi ispali isti, svi jednako nepošteni, svi jednako nekonzistentni, svi jednako lopovi. Ali mislim da je to šteta koja jednako je učinjena i HDZ-u i SDP-u i svim ljudima koji se bave politikom i zbog takvog ponašanja gdje se ne može odoliti pa umjesto argumenata koriste se dakle stvari koje i stoje, koje i ne stoje. Dakle, to nabacivanje blatom je dovelo do toga da smo mi političari kategorija ljudi koja je najmanje omiljena u hrvatskom društvu pa eto gospodo vi nastavite dalje, ja ću nastojati na način na koji sam i do sada nastupala nastupala u politici, držati se argumenata i nekih činjenica. Činjenica je da smo mi prije dvije godine, dakle dva puta za redom, odbili izvješće državnog odvjetnika Mladena Bajića zbog toga što smo smatrali da se ne bori protiv korupcije, protiv organiziranog kriminala. Smatrali smo da je previše afera otvoreno u medijima, da nijedna nije zatvorena. u svojim govorima ovdje gospodinu Bajiću rekla da smatram da je on, jednako tako kao i neki drugi, odgovoran zbog prljanja političkog prostora. Jer ako političari imaju nekoliko kaznenih prijava, neki čak imaju navodno i nekoliko desetaka kaznenih prijava, a godinama se te prijave ne rješavaju na ovaj ili onaj način onda se ostavlja prostor za neprestano prljanje političkog prostora. Dakle, ja očekujem od državnog odvjetnika da on kaznene prijave sve koje su podnošene zatvori ili na način da kaže da one su neosnovane, da nema nikakvih nikakvih razloga za daljnji kazneni progon, ako ima elemenata neka se onda pokrene proces koji slijedi iza toga. Dakle, to je ono što sam ja zadnji puta njemu prigovorila. Prigovorila sam mu, kao što i danas prigovaram, to da nije rekao javno, prvenstveno u ovom Domu koji ga bira, tko su ti ljudi koji opstruiraju određene istrage. Dakle, neke su afere godinama otvorene. Mi smo ovdje prvenstveno, kolega Jurjević je inzistirao, godinama na aferi Brodosplit da bismo mi ovdje dobivali informacije da netko opstruira, ali mi moramo znati tko je taj tko opstruira. To ne možemo mi znati. To može i zna gospodin Mladen Bajić zašto ne želi reći i uprijeti prstom u onoga tko radi protivno interesima države, interesima građana ove Republike. To samo on zna. E takvo ponašanje ja ne mogu nagraditi na način da dignem ruku za njega. Morat će gospodin Bajić pokazati malo više hrabrosti, pa i u odnosu na kolege s kojima surađuje u ovoj vlasti. Ja znam na primjer da je bilo intervju u kojima su bivši ravnatelj koji je razriješen u trenutku kada je ubijena Ivana Hodak, koji je rekao da oni nisu mogli rješavati neke stvari koje su vezane za organizirani kriminal zbog toga što nisu dobivali adekvatne informacije i nisu imali adekvatno praćenje SOA-e koja je trebala određivati svoj dio posla. Na žalost, čovjek koji je do tada sjedio na čelu SOA-e gospodin Karamarko je nagrađen danas mjestom ministra unutarnjih poslova. Da li i danas gospodin Karamarko prikriva neke stvari ili ne prikriva, ja to ne znam. To bi morao reći gospodin Bajić. I morao bi reći, dakle tko su ti ljudi koji su njega čitavo vrijeme opstruirali da on nije mogao otkriti aferu "Brodosplit" koja vrlo brzo dakle ulazi u sferu zastare. Prema tome, što bi rekao naš narod "pojeo vuk magare i nikom ništa". Novci iz "Brodosplita" nestali, firma u problemima, radnici najvjerojatnije možda i na cestu. A oni koji su odnijeli pare sa sobom naprosto neće biti ni kažnjeni kako sada stvari stoje. Kažu da je jedini kriterij gospodina Bajića po kojem se on ravnao do sada bila da su oni koji su na vlasti u tom trenutku zadovoljni s njim, pa je tako Ivo Sanader bio zadovoljan sa gospodinom Bajićem zbog toga što nije procesuirao neke stvari. Gospođa Kosor je danas zadovoljna zbog toga što su neki procesi krenuli. Međutim, koliko je ovo iskrena borba protiv korupcije, a koliko je ovo u funkciji, da tako kažem pomoći čišćenja jedne političke stranke to će se vidjeti u narednom periodu. Dakle, u ovom trenutku mi se čini da se progone samo oni kojih se stranka odrekla. Zašto ja to mislim? Mislim zbog toga što je bilo puno elemenata da se i sama premijerka očituje o nekim ljudima koji danas sjede u njezinoj Vladi. Konkretno ovdje mislim na gospodina ministra Kalmetu u čijem ministarstvu sve vrvi od brojnih afera. I vrlo je interesantno da gospodin Kalmeta kada smo ga ovdje uspjeli natjerati da dođe i da porazgovara o nekim stvarima, da uz pomoć interpelacije, da je rekao ovdje da on nije imao potrebu nikakve raditi provjere u svom ministarstvu da li su neki napisi opravdani ili nisu opravdani. Međutim, vrlo je interesantno da je u roku od nekoliko dana nakon nekih natpisa u novinama ili bolje rečeno nakon odstreljivanja Ive Sanadera zatražio istragu da vidi zbog čega i kako su isplaćeni neki honorari i određena svota novca Mirjani Sanader. Dakle, vrlo interesantno kada je on bio u pitanju nije bilo nikakvih provjera. A kada je u pitanju Mirjana Sanader onda su provjere iznenada krenule. Meni samo to govori da je očigledno gospodin Kalmeta zaštićen u HDZ-u za razliku od Polančeca i nekih drugih koji su platili glavom jer ih se stranka naprosto odrekla, a očito je argument koji se stalno ističe iz redova HDZ-a da je gospodin Kalmeta donio 10 mandata Hrvatskoj demokratskoj zajednici sasvim dovoljno da bude zaštićen od bilo kakvih istraga istraga u svom resoru što smatram da je u stvari nešto na čemu je premijerka Kosor definitivno pala u iskrenoj borbi protiv korupcije. Ovo dakle, još bih samo nešto htjela reći oko, dakle rada gospodina Bajića. Reći ću vam ovako konkretno. Dakle, mnoge afere o kojima sam ja ovdje sam samo neke spomenula, dakle "Brodosplit" i još neke su bile afere koje se godinama vuku. Dakle, neke stvari se rješavaju u roku od tri dana kao što je na primjer izjašnjavanje o stanu gospođe Kosor, dakle premijerke. Iako je vrlo upitno zašto se gospodin Bajić nije očitovao 2005. kada je Predsjednik države u kampanji govorio o tom stanu kada se ta priča lansirala. Dakle, Državno odvjetništvo je tada šutjelo. Tek danas kada je gospođa Kosor na poziciji premijerke onda Državno odvjetništvo reagira. Međutim, pogledajte afera "Sunčani Hvar" čeka šest godina, afera "Behtlel" šest godina, afera "Shimatzu" šest godina, afera "Imostroj" šest godina, afera "Kamioni" pet godina je čekalo dok se u ovom Domu nije otvorila rasprava kroz povjerenstvo i dok nisu izašli neki argumenti i papiri u javnost, pa se više nije imalo kuda. Meni se isto tako čini da je i gospodin bivši ministar netko koga se stranka odrekla. Afera "Liburnija" pet godina, afera kupovine vijećnika pet godina, afera "Verona" pet godina, afera "Brodosplit" pet godina, afera "Kim" tri godine, afera "Sanader i Hypo banka" 7 godina, afera "Krašograd" 3 godine, stan Jadranke Kosor 3 dana. To je ono o čemu mi cijelo vrijeme govorimo. Zašto neke afere nisu zatvorene u roku od šest ili sedam godina, a zašto se neke priče zatvaraju u roku od tri dana? I na kraju znate gospodo za ovu veliku korupciju koja je organizirana kao što su neki moji prethodnici rekli u samom vrhu Vlade nije odgovoran jedan čovjek i ne može biti odgovoran jedan čovjek. Odgovorni su mnogi koji su s njim sjedili, a ja ću reći da ova Vlada koja je danas preko puta u Banskim dvorima je Vlada kontinuiteta. Većina ministara u toj Vladi su ljudi koji su svih šest godina sjedili zajedno sa Ivom Sanaderom, a neki su govorili godinama "kud Ivo Sanader tud i ja". Pa mi je doista čudno da se danas ti isti ljudi koji su to tako tada govorili i bili njegova desna ruka čude odakle tako velika korupcija u samim vrhovima vlasti. Odgovorni ste i vi ovdje gospodo koji ste tom istom Ivi Sanaderu pljeskali na svaku njegovu izgovorenu riječ u ovom Domu, koji ste gradili kult ličnosti od Ive Sanadera kao što sad radite kult ličnosti od Jadranke Kosor. Podupirali ste ga, a sada ste ga se svi odrekli i za sve vam je kriv jedan čovjek. E nije gospodo i vi snosite dio svoje odgovornosti. Hvala lijepa. Hvala. Imamo 6 ispravaka i 1 repliku. Prvo je gospodin Franjo Lucić, ispravak. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo, ispravio bih netočan navod kolegice zastupnice koja kaže kako jednostavno nitko ne radi dobro i osvrnula se tu prvenstveno na državnog odvjetnika Bajića, na ministra Karamarka, na premijerku i da sad ne nabrajam dalje. Pa gospođo zastupnice nama je jasno iz vašeg rječnika i vaše retorike da ništa nije dobro. Ali istovremeno premijerka koja je poduzela korake, dakle po pitanju korupcije po vama nije dovoljna. Kada govorimo o ministru Karamarku koji je doista rasvijetlio mnoge slučajeve u Hrvatskoj, jer niste bili ni sa prethodnim ministrom zadovoljni danas vam ne valja ni taj ministar. A šta onda vama u biti uopće valja i sa čime ste vi zadovoljni? Pa naravno niste zadovoljni sa premijerkom koja upravo čini sve kako bi danas rasvijetlila mnoge slučajeve i kako bi zajedno sa ovom Vladom izvela Hrvatsku iz ove gospodarske krize. Nije pošteno da ovako govorite, ovakvom retorikom. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin potpredsjednik Vladimir Šeks, ispravak. A po izboru poštovane kolegice Milanke Opačić ispravit ću dva netočna njena navoda. Prvi je da je premijerka Jadranka Kosor pala na ispitu u borbi protiv korupcije zato što nije smijenjen ministar Kalmeta. To je netočna tvrdnja koju ne bih dalje, ni potrebno obrazlagati. I drugo da se samo procesuiraju oni koji se HDZ, stranka kojih su se odrekli. To je netočna tvrdnja, jer to jednostavno nije istina, bez ikakvoga obrazloženja dodatnoga je očigledno da to nije istina. I treće,

Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Pa gospođa zastupnica je rekla da je netočno da je ministar Kalmeta zaštićen zato što je donio HDZ-u 10 10 mandata. Dakle, ne znam gdje je to čula, kada je netko objavio u HDZ-u, to je prvo. To je netočno. Ministar Kalmeta i da naravno istražuje samo protiv nekih osoba nešto iz svoga resora, dakle ministar Kalmeta je, koliko ja znam, podnio primjerice kaznenu prijavu za neke poslove koji su se događali u Hrvatskoj željeznici, još za vrijeme bivšeg premijera, pa je potom kao što znamo u tom resoru se vodi istraga u Hrvatskim autocestama, u Hrvatskim željeznicama. Dakle to je ono o čemu mi govorimo da državni odvjetnik Bajić vodi istrage, a da se ne sjećamo da je ikoju vodio u mandatu Vlade 2000. do 2003. u resoru bilo kojega ministra. Ispravak gospođa Neda Klarić, izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo ispravljam netočan navod zastupnice koja kaže premijerka Kosor je pala na ispitu u sprječavanju korupcije. To je gospođo Opačić netočno, jer svakodnevno možemo iz retorike i činjenja premijerke Kosor vidjeti, zapravo njezino dnevno svjedočenje o nesmiljenoj i bespoštednoj borbi protiv korupcije. Hvala lijepa. Ispravak gospođa Neda Klarić, izvolite. HDZ nigdje to izjavljivao da je ministar Kalmeta ostao zbog toga što je HDZ-u donio 10 mandata. Možda je nekome žao što u toj izbornoj jedinici nema tih 10 mandata, ali evo oni su na strani HDZ-a. Jednako tako, netočno je i već sam o tome govorila da smo mi političari najomraženiji u društvu. Ne treba gledati tablicu popularnosti, jer ovo nije natjecanje u popularnosti, a posebno ne treba gledati iz donjeg dijela, jer tamo se eto nalaze očito imena kolega pa im to baš nije drago. Ja ću samo podsjetiti da je kao političarka predsjednica Vlade i predsjednica HDZ-a najpopularnija političarka u Hrvatskoj, ali ne zato što bi samo to bilo natjecanje u popularnosti, već zato što provodi zakon, zato što radi odgovoran posao, i zato što se trudi izvesti zajedno sa Vladom Republike Hrvatske ovu zemlju iz krize. Hvala. I konačno, ispravak gospođa zastupnica Božica Šolić. Izvolite. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo zastupnica Opačić rekla je u svojoj raspravi premijerka je pala u borbi protiv korupcije, vi snosite dio isto odgovornosti. Gospođo Opačić, to apsolutno nije točno. Ja osobno apsolutno ne osjećam dio odgovornosti, ni jedne trunke, a sad ću vama reći što je točno, što sam govorila ovdje više od 3 godine u ovoj sabornici, opominjući SDP da posveti pažnju kako i na koji način se kriminal odvija u Gradu Zagrebu, tko ga provodi. Gospođo Opačić, puno puta sam bila opomenuta od vas da to nije točno, da je to laž, da ja insinuiram, da su to moje izmišljotine. Gospođo Opačić, danas prošlo je 10 godina, što se ispostavilo? Zagrebački Holding u strašnim gubitcima. Kažete da je sve Bandić kriv. Ne. Krivi ste i vi jer ste vi bili

premijerka, ako ne pala na testu protiv korupcije ono bar neuvjerljiva. Jer ne možete biti 6 godina potpredsjednik Vlade, drugi čovjek u ovoj zemlji, a da onda odjedanput kažete evo sada ću se početi boriti protiv korupcije. Pa nije moguće da niste ništa znali. Zar je i premijerka Kosor bila podlegla pritiscima premijera Sanadera. Ovo mi sliči na onu staru praksu svali sve na jednoga, a ti ispadni nevin i onaj koji će od sada promijeniti stvari. Naravno da se stvari neće promijeniti. A s obzirom da izgleda po ovim raspravama i po političkim pritiscima koje se ovdje dosad spominju i sa HDZ-ove strane, evo tu je kolega Šeks to u nekim intervjuima spominjao, izgleda da je državni odvjetnik posljednjih 6 godina do svoje ostavke bio bivši premijer Sanader. Pa ako ste vi zadovoljni kolege iz HDZ-a kako je odvjetništvo tih 6 godina radilo, evo jedan praktičan prijedlog. Predložite Sanadera da bude državni odvjetnik i imat ćete istu situaciju kao što ste imali do sada. Hvala lijepo. **Opačić, Milanka (SDP)** Pa gospodine Maras, evo vi ste ovdje govorili o tome da odvjetništvo nije dobro radilo i da ispada da je ustvari gospodin Sanader bio državni odvjetnik, a ne gospodin Bajić. Ja sam u svom govoru rekla što mislim o radu gospodina Bajića, a sada bih još samo u ovoj replici htjela reći nešto dakle. Ja sam u svojoj raspravi ne samo ovoga puta, nego i zadnji puta spominjala jednu aferu koja je vezana i za dakle ljude u Gradu Zagrebu, riječ je o "Krašogradu", koji pune tri godine nije riješen i dakle vrlo principijelno sam pozivala da se sve afere zatvore. Sve koje se tiču i ljudi u HDZ-u, i u SDP-u i bilo gdje drugdje. ako je gospodin Bajić imao potrebu raditi bilo kakve usluge nama u SDP-u na taj način što nije radio istrage, onda ne znam je li mu netko rekao, ali ja mu poručujem da nama nama te usluge njegove ne trebaju, neka radi posao po zakonu, neka ga radi u skladu sa strukom i neka zatvara ove afere neovisno o tome ili neka ih otvara neovisno o tome tko je u kojoj stranci. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Dame i gospodo zastupnice i zastupnici, sad ćemo prekinuti rad do 15 sati kad nastavljamo po istoj ovoj točki dnevnog reda, a na redu su zastupnici, prvo Gordan Maras, zatim Ivan Šantek, pa Josip Salapić Salapić i tako redom. Hvala i prijatno.